Poštovane kolegice zastupnice, poštovane kolege zastupnici možemo krenuti sa zasjedanjem radom Hrvatskog sabora za današnji dan sa prijedlogom da se Konačni prijedlog Ovršnog zakona, drugo čitanje, PZ br. 128; - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, drugo čitanje, PZ br. Konačni prijedlog zakona o prestanku važenja Zakona o javnim ovršiteljima, drugo čitanje, PZ br. 129; - Konačni prijedlog zakona o prestanku važenja Zakona o javnoovršiteljskim pristojbama, drugo čitanje, PZ br. Provede objedinjena rasprava. Predlažem da klubovi u objedinjenoj raspravi mogu raspravljati 20 minuta, a u pojedinačnoj raspravi zastupnika ostajemo kod 10 minuta. Mislim da je to prijedlog korektan. Možemo li prihvatiti ovako stajalište? Hvala lijepa. Onda krećemo sa raspravom. Najprije da pročitamo Konačni Konačni prijedlog Ovršnog zakona, drugo čitanje, PZ br. 128; Predlagatelj zakona je Vlada RH. Prijedlog akta zakona primili ste u pretince. Kod donošenja zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika Hrvatskog sabora koje se odnose na drugo čitanje zakona, članci 155. do 157. Poslovnika Hrvatskog sabora. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe. Izvješća ste primili na sjednici. Zatim Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, drugo čitanje, P.Z. br. 130. Predlagatelj zakona je također Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta zakona primili ste u pretince. Kod donošenja ovog zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona, članak 155. do 157. Poslovnika. Raspravu o ovom konačnom prijedlogu zakona proveli su Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe. Izvješća radnih tijela primili ste na sjednici. Konačni prijedlog zakona o prestanku važenja Zakona o javnim ovršiteljima, drugo čitanje, P.Z. br. 129. Predlagatelj zakona je također Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog zakona primili ste Kod donošenja ovog zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika Hrvatskog sabora koje se odnose na drugo čitanje zakona, članci 155. do 157. Poslovnika Hrvatskog sabora. Raspravu o konačnom prijedlogu ovog zakona proveli su Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe. Izvješća ovih radnih tijela primili ste na sjednici. I četvrto, Konačni prijedlog zakona o prestanku važenja Zakona o javnoovršiteljskim pristojbama, drugo čitanje, P.Z. br. 131. Predlagatelj i ovog konačnog prijedloga zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog zakona primili ste u pretince. Kod donošenja zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika Hrvatskog sabora koje se odnose na drugo čitanje zakona, članci 155. do 157. Poslovnika Hrvatskog sabora. Raspravu su također proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe. Izvješća ovih radnih tijela primili ste na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelje Vlade Republike Hrvatske dodatno obrazložiti konačne prijedloge ovih zakona? Da. Izvolite. Poštovana zamjenica ministra, Sandra Artuković Kunšt. Izvolite. Hvala vam za odluku o objedinjenoj raspravi jer je naše težište pri predlaganju novog ovršnog sustava utemeljeno na određenim institutima koje smo provukli kroz ova četiri zakona koja koja su sada spomenuta i u koje interveniramo ovim prijedlozima. Prvi i osnovni je Ovršni zakon kojeg smo kao novog predložili, iako ga temeljimo na nadogradnji onog zakona koji je i sada u primjeni, a istodobno odustajemo od zakona iz 2010. godine koji je bio predložen i kojeg smo kao što znate dva puta odgađali. U tom zakonu je bio predviđen novi institut, institut javnih ovršitelja, od kojeg smo mi na temelju detaljne analize strukture ovršnih predmeta opterećenosti sudova i mogućnosti unaprjeđenja postupka odustali. nas rukovode smjernice Vijeća Europe o boljoj provedbi ovrhe i te smjernice zahtijevaju da ovrha bude dostupna, ubrzana i učinkovita te da istodobno maksimalno koliko je moguće štiti dostojanstvo dužnika. Zaključili smo da ovi ciljevi ne bi bili ostvareni uvođenjem privatne javnoovršiteljske službe iz jednostavnih razloga zato što ovrha postaje manje dostupna budući da je prema predviđenom modelu od kojeg odustajemo to bio jedini pravni put prisilnog ostvarenja tražbine. Dakle, stranka je bila dužna obratiti se javnom ovršitelju i to u svim okolnostima naplate tražbine, ne samo na ostalim sredstvima nego i na novčanim jer se to u jednom trenutku pojavilo kao problem. Naime, sustav je bio tako koncipiran da odluke, odnosno javnobilježnička rješenja koja se donose na temelju vjerodostojne isprave ne bi trebala sadržavati predmet i sredstvo ovrhe, već bi predmet i sredstvo ovrhe prema tom novom konceptu trebali navesti javni ovršitelji. To je dodatna faza u postupku koje sada nema i ta dodatna faza iziskuje za građane dodatni trošak. To je onaj problem koji se prvo uočava u ovom sistemu, dakle dostupnost ovrhe ne bi bila veća od one koja sada na snazi,koja je u primjeni, naprotiv troškovi bi se povećali. Isto tako postupak bi se razdvojio, definitivno se razdvojio na stadij određivanja ovrhe koji bi bio i dalje u nadležnosti javnih bilježnika, odnosno suda, i na stadij provedbe ovrhe koji bi bio u nadležnosti javnih ovršitelja pa je to isto faza, odnosno dodatna faza koja otežava, odnosno udaljuje nas od ciljeva za unapređenje ovrhe. Postavlja se pitanje i učinkovitosti takvog sustava kada se uzme u obzir da javni ovršitelji autonomno i neovisno volji ovrhovoditelja biraju predmet i sredstvo ovrhe i mogu ga mijenjati, a time i određuju trošak trošak i radnje. Dakle sustav je u tom smislu također, umjesto da je unaprijeđen on je u tom smislu unazađen. Ono što je isto bitan cilj, na što nam je Europa stavljala veliki akcent je rasterećenje sudova. U ovom sistemu do rasterećenja sudova ne bi došlo zato što bi se povodom svih žalbi i prigovora na rad ovršitelja određivala nadležnost općinskih dakle oni bi zasigurno imali povećanje broja predmeta umjesto smanjenja. Mi smo detaljno analizirali ovršni sustav onako kako on je sada u primjeni i našli smo dosta prostora u kojem možemo dovesti do znatnog unaprjeđenja i ubrzanja i učinkovitosti ovrhe. Ono što nas je rukovodilo su dobri rezultati provedbe ovrhe putem FINA-e, odnosno putem agencije. Dakle mi smo od 1. siječnja 2011. imali u primjeni Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima i to je ovaj drugi zakon u koji smo intervenirali. Agencijska ovrha je nešto što je ipak bliže našem pravnom sustavu, ako gledamo kroz kontinuitet i oni alati koje mi nasljeđujemo još od službe društvenog knjigovodstva pa nadalje su alati koji omogućavaju da se ovrha brže i efikasnije provodi i smatramo da u tom smjeru ovrhu treba nadograditi. Pa smo stoga izmijenili Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima utoliko što smo odredili da je ovršna isprava po kojoj se putem agencije može provoditi ovrha i sudska presuda, odluka upravnog organa. Dakle proširili smo one temelje za agencijsku ovrhu putem FINA-e, osim toga skratili smo dio postupka i to smo ga značajno skratili i u velikom broju predmeta će se to skraćenje vidjeti. to je najznačajnija novina u našem prijedlogu. Omogućava se izravna naplata novčane tražbine putem Financijske agencije na temelju ovršne odluke i nagodbe domaćeg suda i upravnog tijela, odnosno obračuna poslodavca o neisplati plaće. Naime, to su sve akti u kojima je tražbina izražena u novcu i logično je da se ona naplaćuje u novcu dužnika. Nema potrebe da se ovaj stadij koji sada postoji, dakle određivanje ovrhe provedbom na novčanim sredstvima dužnika posebno provodi. Logično je da se potraživanje u novcu naplaćuje u novcu i smatramo da tu ne treba ovu fazu dalje imati, odnosno da je moguća izravna naplata putem FINA-e. Mi smo upotrijebili one alate koji već postoje da bi sigurnost ovakve provedbe maksimalizirali. Dakle, posjedujemo podatke o osobnom identifikacijskom broju, posjedujemo jedinstveni registar računa i spajanjem ovih dviju elemenata možemo provoditi ovrhu na sredstvima koja su na računu dužnika ovisno o tome koliko ih ima. Dakle, naplata se vrši tim tehničkim putem, gdje zapravo gubimo svaku mogućnost manipulacija i bivamo transparentni u tom dijelu. To naravno znatno ubrzava postupak ovrhe jer ono unapređenje koje je još bitno za istaći mi smo ovakvu ovrhu odredili kao primarnu. Dakle, izbjegavamo ono što je sada slučaj da vjerovnik može istodobno pokrenuti ovršni postupak na svim mogućim sredstvima koje dužnik ima. Dakle, istodobno i na novčanim sredstvima i na nekretninama i na pokretninama, pa u vezi jednog potraživanja imamo pet ili koliko već predmeta. Primarno će biti naplata novčane tražbine u novcu što je i logično, a podredno ukoliko sredstava neće biti ili ukoliko će račun biti dugotrajno blokiran za tog dužnika prijeći će se na ovrhu na ostalim sredstvima, dakle pokretninama ili nekretninama. Bitno je za istaći da smo ovrhu na pokretninama znatno skratili u postupovnom dijelu. odredili smo značajna unapređenja postupka i ovo želim istaći kao važno kada ničega drugoga nema, dakle kada nema ni sredstava, ni nekretnina ostaju pokretnine. I pokretnine su ono područje ovrhe koje zapravo dodiruje socijalno najugroženije slojeve. To je područje gdje je zaštita dostojanstva primarna i najvažnija. Provedba ovrhe na pokretninama koja se u nedogled ponavlja i koja se svodi na neprestano dolaženje i pregledavanje nekretnina pojedinaca nije nešto što želimo, odnosno inzistiramo na tome da se ona provede u što manje radnji i da bude provedena u nazočnosti vjerovnika. Ovu odredbu smatramo jako važnom jer vjerovnik je taj koji kreira tijek postupka, dužan je nazočiti provedbi ovrhe na pokretninama radi utvrđivanja u kojem stanju su te pokretnine i da li one uopće predstavljaju nešto iz čije vrijednosti bi se tražbina mogla naplatiti. Naravno da će samim suočavanjem na licu mjesta postojati i mogućnost da se tražbina neposredno plati, pa smo uveli i odredbe po kojima se obračun duga u toj situaciji treb prirediti, jer je praksa takva da stranke na licu mjesta kad se dođe kad se dođe do popisa i pregleda pokretnina podmiruju dugovanje. Mi smo intervenirali i vezano za bolju provedbu ovrhe u smislu dostupnosti utoliko što smo odredili, propisali određene obrasce temeljem kojih će stranke zahtijevati ovu neposrednu ovrhu nad novčanim sredstvima. Ovo smatramo bitnim unapređenjem jer će biti točno određen korpus podataka koje stranka mora upisati da bi se efikasno provela ovrha. I za takvo upisivanje naravno neće trebati tražiti posebnu pravnu pomoć. Ono što je isto također bitno nadograđujemo informacijski sustav, umrežavamo javnobilježničke urede i Financijsku agenciju. Vodimo, uvest ćemo poseban registar za zadužnice i u odnosu na taj problem koji se javio u praksi kao veliki napravili smo rješenja koja smatramo dobrim i koja će onemogućiti ono što, čega smo bili svjedoci do nedavno, a to je pojava krivotvorenih zadužnica. Naime, zadužnica je isprava koja se pred javnim bilježnikom osnažuje i da bi bila odnosno da bi tražbina i zadužnice bila ovršena putem FINA-e bitno je da ona bude provedena kroz registar zadužnica. Za buduće zadužnice to će biti obaveze za svaku koja se zaključuje, a za postojeće onog trenutka kad ju vjerovnik podnosi na naplatu biti će dužan obaviti

na to nas je stvarno ponukalo i rješenje u praksi. Prema odredbama postojećeg Ovršnog zakona Trgovački sud može povjeriti ovršne radnje Općinskim sudovima i to se u praksi tako i događa, pa ono što je uočeno u našim pregovorima sa Europskom komisijom mi u vezi jednoga potraživanja jednog predmeta i sa tog osnova Trgovački i Općinski sud nepotrebno vodimo dva predmeta. S druge strane, Općinski sudovi će sada nakon što se na temelju ovršnih isprava izmjeste, odnosno postanu izvor neposredne naplate putem FINA-e biti znatno rasterećeni tih postupaka i ostat će im zapravo samo provedba ovrhe na nekretninama i pokretninama ili ne znam na drugim pravima. I zbog toga će biti u mogućnosti preuzeti ovu izmjenu nadležnosti na taj način ujednačiti će se praksa u ovom dijelu, a to je vrlo nužno s obzirom na različita rješenja koja su se pojavljivala. Smjernice za provedbu ovrhe nalažu, a predloženi zakon jamči dostupnost pravnih lijekova u svim fazama određivanja i provedbe ovrhe. I zaključno kao što smo i govorili mi smo u vezi ovoga zakona dobili pozitivnu ocjenu od strane Europske komisije jer smo na temelju detaljne analize stanja predmeta, njihovog trajanja, strukture tražbina i ovih izvan sudskih alata koje smo spominjali dakle provedba ovrhe putem putem agencije i putem FINA-e dokazali da ovo što predlažemo predstavlja bitan iskorak i znatno unapređenje ovrhe koje će se zasigurno pokazati u praksi, a mi ćemo naravno pratiti to unapređenje i uvjereni smo da ćemo kroz godinu dana, 6 mjeseci zasigurno dokazati da je ovaj prijedlog taj koji oživotvoruje i ostvaruje te bitne smjernice za bolju ovrhu, bolju ovrhu, odnosno za njezinu dostupnost, ubrzanje i učinkovitost. Evo, hvala vam. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Prelazimo na raspravu po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru.

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege, poštovana zamjenice ministra. Evo pred nama se nakon više puta još jednom nalaze ovršni zakoni, odnosno set zakona koji bi trebao na sustavan način urediti provođenje ovršnog postupka u RH. Ovaj Ovaj put ti se zakoni nalaze u konačnom obliku i vjerujem da ćemo ih usvojiti i da će oni u takvom obliku stupiti na snagu 15. listopada ove godine. Međutim, prije same rasprave o tekstu predloženih zakona dopustite mi da ukratko podsjetim na kronologiju koja je prethodila ovoj današnjoj raspravi. Naime, SDP i stranke kukuriku koalicije još su u predizbornoj kampanji javno rekli da nisu zadovoljni sa predloženim rješenjem ovršnog postupka, da nisu zadovoljni sa privatizacijom ovrhe i da će im jedan, odnosno da će nam jedan od glavnih ciljeva biti promijeniti taj sustav. I već u prosincu prošle godine odmah po konstituiranju Sabora pristupili smo odgodi primjene postojećih zakonskih rješenja jer smo smatrali da bi njihovo stupanje na snagu bilo štetno. Štetno za RH i sve njene građane. Nakon toga pristupili smo sustavnoj analizi i pripremi novih rješenja. U toj analizi provedena je javna rasprava, nakon toga su provedene konzultacije sa Europskom komisijom koja je dala pozitivno mišljenje na rješenje koje se nalazi pred nama. Nekoliko puta je provođena rasprava i u ovom Saboru. Prvo o zakonima koji su se ticali odgode primjene Ovršnog zakona, a konačno i ovi zakoni bili su u prvom čitanju u ovom Domu i o njima smo otvoreno i konstruktivno debatirali. Danas se pred nama nalazi set zakona koji je po mojem mišljenju bolji nego oni koji su trebali stupiti na snagu 1. siječnja ove godine. Bolji zato što se u njima izbjegava ono što smatramo nedopustivim. A ponovit ću to još jednom, privatizacija ovršnog postupka. Iako smo svjesni, o tome smo i jučer debatirali kad smo razgovarali o koncesijama, da se određene državne aktivnosti moraju povjeriti povjeriti drugima da ih obavljaju zato što ih država ne može obavljati međutim u ovrsi to nije dopušteno. Zato što se ovdje radi o zadiranju u temeljna prava i slobode čovjeka, a to je u slučaju oduzimanja i provedbe ovrhe na pokretninama pravo na nepovredivost doma, pravo vlasništva itd. To je ona crta koju ne smijemo i ne možemo prijeći. I upravo zbog toga osnovno rješenje i ono o kojem se najčešće govorilo kada je pitanje Ovršnog zakona povlačeno je pitanje javnih ovršitelja. Ja mogu razumjeti probleme s kojima se ti ljudi danas susreću, ali isto tako smatram da su problemi onih osoba koje su se javile, koje su se prijavile za javnoovršiteljsku službu puno manje u odnosu na one probleme koje bi imali svi hrvatski građani da je ta služba zaživjela i da je počela obavljati svoju djelatnost. Međutim, to je samo jedan dio onoga što je u ovom prijedlogu. O tome je uvažena zamjenica ministra već dosta govorila, međutim ja moram istaknuti agencijska ovrha. Još jedno rješenje koje je uvedeno 2010. godine. Ali ovo rješenje je dobro i ovo rješenje treba proširiti. Proširiti van one javnobilježničke ovrhe na sve druge ovršne isprave. Zamislite situaciju koju smo imali dosada. Imate račun, odete kod javnog bilježnika, javni bilježnik vam izda rješenje o ovrsi, ono postane pravomoćno i vi nakon toga odlazite na Financijsku agenciju i vaše potraživanje biva naplaćeno. S druge strane netko vas je povrijedio, ozlijedio vas je ili vam je na drugi način nanio nekakvu štetu. Vi odlazite na sud, sud vodi postupak 2, 3, 5, 10 godina, dobivate pravomoćnu presudu, za razliku od onog postupka pred javnim bilježnikom vi niste mogli otići direktno na Financijsku agenciju već ste još jednom morali se obratiti tom sudu, plaćati sudske pristojbe kako bi dobili rješenje o ovrsi gdje isti sud koji vam je izdao onu presudu opet kaže da ta presuda je dobra i na temelju nje se može provesti ovrha. Ovim zakonskim prijedlogom taj se korak miče. Samim time ovaj je zakonski prijedlog dobar i za ovrhovoditelje i za ovršenike jer ovrhovoditeljima smanjuje troškove koje oni moraju predujmiti prije nego što će pristupiti ovrsi, a za ovršenike ih smanjuje na kraju kada su oni dužni ovrhovoditelju te troškove nadoknaditi. Nadalje, ovaj zakon u biti regulira nešto što je dosada postojalo u praksi. A to je da trgovački sudovi prepuštaju provođenje svih ovršnih radnji općinskim sudovima. Ali zamislite, vi ste se prvo morali obratiti Trgovačkom sudu koji bi nakon mjesec, dva donio rješenje o ovrsi i nakon toga trebalo je pričekati da taj Trgovački sud u postupku za koji svi znamo nažalost koliko traje to rješenje, odnosno taj postupak prepusti Općinskom sudu kako bi on proveo pojedine ovršne radnje. I gle, umjesto jednog imamo dva, odnosno tri predmeta. Ovim zakonom mi sad predviđamo da ćemo se direktno obratiti općinskim sudovima da donesu rješenje i odmah počnu po njemu postupati. Zamjenica ministra je govorila o ovrsi na pokretninama, ja ću se koncentrirati na ovrhu na nekretninama. Mi smo imali razna rješenja u povijesti Ovršnog zakona koja su išla od 50%, trećine vrijednosti nekretnine pa u jednom trenutku čak i do toga da su se nekretnine u ovrsi prodavale bez donje cijene. Zamislite, mogli ste doći po zakonu, tako je zakon predviđao, ponuditi 1 kunu za nečiju nekretninu i kupiti ju na dražbi. Srećom sudska praksa je to rješenje malo promijenila, malo prilagodila jer u ovom obliku ono nije imalo svrhu da se namiri vjerovnikovo potraživanje već je jedina svrha takvog zakonskog prijedloga bila da se dužnika ovršenika sankcionira. Ovaj zakon po mojem mišljenju prihvaća bolje rješenje, podiže se ta granica i smatram da ga u tom dijelu treba podržati. S obzirom da smo o ovrsi u ovom Domu jako puno govorili a realno je da ćemo govoriti u budućnosti zato što niti jedan Ovršni zakon nije i ne može biti Sv. Pismo. On se mora prilagođavati, prilagođavati se promjenama u društvu, prilagođavati se novim institucijama i institutima koji će se u društvo uvoditi, a sve kako bi bio bolji i učinkovitiji i kako bi ispunio one osnovne zadaće koji svaki Ovršni zakon mora imati, a to je da se njime efikasno namjeri potraživanje koje ima vjerovnik ali da se pri tome na narušavaju dostojanstva i prava koja ima dužnik. Ovaj zakon odnosno ovaj set zakona koji je ovdje pred nama ide u tom smjeru. I mislim da će osigurati ako već ne 100% efikasnu ovrhu, a onda sigurno efikasniju i učinkovitiju ovrhu nego što smo u RH imali do sada. Hvala lijepa. Hvala i vama poštovani zastupniče. Imamo na vaše izlaganje prijavljenu repliku poštovane zastupnice Ane Lovrin. Izvolite poštovana zastupnice. **Lovrin, Ana (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Grbin, zanimljivo je iznošenje vaše kronologije što je SDP obećavao u predizbornoj kampanji. U toj kronologiji mogli ste otići malo unatrag još pa se prisjetiti da je taj isti SDP 2010.godine kada je Ovršni zakon i svi ovi prateći zakon bili pred ovim Hrvatskim saborom u tri čitanja. U dva čitanja je podržan taj zakon jednoglasno, a u trećemu sa 108 glasova od 112 nazočnih da bi onda SDP mirno gledao kako se godinu dana država priprema, ulaže neka sredstva, novce, ljudi polažu neke ispite, to sve košta vremena, truda i novca meni još dan danas nije jasno kako i zašto u predizbornoj kampanji obećao da će taj zakon ukinuti, a tek nakon što je obećao da će ga ukinuti, sami ste rekli, onda je tek išao napraviti neku analizu da bi potkrijepio to što je obećao svojim biračima, vjerojatno nekima koji su bili živo zainteresirani da se taj zakon ne donese, kasnije ću govoriti zašto. Hvala lijepo. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Peđa Grbin. Izvolite. **Grbin, Peđa (SDP)** Zahvaljujem. Kolegice prije svega tko radi taj i griješi. Mi smo doista nakon nakon što je taj zakon usvojen pristupili njegovoj analizi. Ne samo mi, nego i sva zainteresirana javnost u RH, kako obični građani nazovimo ih tako, tako i stručna javnost. I većina se složila da predloženo zakonsko rješenje nije dobro. Mi smo analize i smjernice napravili doista u predizbornoj kampanji ali kao što znate osoba koja je načelu Ministarstva pravosuđa se promijenila krajem prosinca prošle godine. Ministarstvo pravosuđa je to koje je zaduženo za to da provede analizu, Ministarstvo pravosuđa koje ima sve instrumente da bi provelo tu analizu i da ona bude onakva kakva stručna analiza treba biti. Ministarstvo pravosuđa je uostalom zaduženo da provede javnu raspravu o određenom prijedlogu zakona, da se konzultira sa Europskom komisijom i drugim tijelima, a to Ministarstvo pravosuđa mi vodimo nažalost tek od kraja prosinca prošle godine. i doista prije toga nismo mogli provesti sve ove radnje koje ste nabrojali, ali to smo učinili prvom prilikom. I ovaj zakon je plod rada Ministarstva pravosuđa od prvog dana od kada su se osobe na njegovom čelu promijenile. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa i vama. Klub Hrvatskih laburista i podijeljeno vrijeme poštovanog zastupnika Dragutina Lesara i poštovanog zastupnika Branka Vukšića. Izvolite. Na primjeru provedbe Ovršnog zakona i Zakona provedbe ovrhe nad novčanim sredstvima u proteklo vrijeme možemo naučiti kako to kada nadzorna tijela koja su ovlaštena za nadzor poštivanja određenog zakona bešćutno šute, a građani trpe štetu. U toku cijele prošle kalendarske godine i putem medija i osobnih obraćanja svjedočili smo velikom broju građana na čijim se računima provodila ovrha nad novčanim sredstvima i koji su tvrdili da nisu dobili ovršni nalog i da naprosto ne razumiju zašto im je račun blokiran. trebalo je nekoliko mjeseci da rekonstruiramo kako je vlast žmirila nad kršenjem zakona. Prema članku 13.sada još važećeg Ovršnog zakona bila je moguća provedba ovrha ukoliko ovršni nalog nije bilo moguće uručiti dužniku putem oglasne ploče suda. Ali ta objava ovršnog naloga na oglasnoj ploči suda vrijedila je za pravne osobe i fizičke osobe koje se bave određenom djelatnošću, ne za građane dužnike. Objava na oglasnoj ploči ovršnog naloga za građane dužnike stupila je na snagu tek 1.1.2012., ove godine prema članku članku 360. Ovršnog zakona članak 13. Za građane mogao se početi primjenjivati tek početkom ove godine. cijelu prošlu kalendarsku godinu svi vjerovnici prema građanima ili su fingirali pokušaj dostave ili direktno išli na oglasnu ploču suda, vršili ovrhe i zbog toga u ovrhe ušlo preveliki broj zaštićenih primanja jer se građani na vrijeme nisu mogli zaštititi. Nisu znali da je pokrenut ovršni postupak. Imam svjedočenje onih koji su radili te postupke da su to masovno primjenjivali i nitko ni Hrvatska narodna banka ni Ministarstvo pravosuđa ni Ministarstvo financija nije reagiralo na flagrantno kršenje Ovršnog zakona prema građanima za 100, 200, 300, 500, tisuću kuna duga i u ovrhe ulazilo sve od porodnih naknada, dječjih doplataka, studentskih kredita sve živo samo zato što nitko nije želio izvršiti nadzor, a tražili smo javno pozivali i ukazivali da o provedbi ovršnog postupka nešto ne štima. Neka nas ta protuzakonita praksa pa čak i državnih tijela sada upozori na to da kod donašamo nove propise ne vodimo računa samo o normi nego i njegovoj provedbi. Što se tiče predloženog Zakona ovrhe nad novčanim sredstvima izdvojit ću samo dvije stvari. Mediji već najavljuju kako će sada biti kraj neisplati plaća jer će citiram "obračun poslodavca o neisplati dospjelog iznosa plaća naknade plaće ili otpremnine biti ovršna isprava putem koje će radnici u ovršnom postupku moći namiriti svoja potraživanja". Prvo, obračun poslodavca je proglašen ovršnom ispravom još u Zakonu o radu, dakle to nije novina. I obaveza poslodavca da kada ne može isplatiti plaću, naknadu plaće ili otpremnine, mora dati obračune isplaćenog dijela, nije nikakva novost ali naravno da se to u Hrvatskoj ne primjenjuje. I onda poslodavci koji ne isplaćuju plaću, ne daju radnicima niti obračun da nešto nisu isplatili. I ovdje se radi opet o jednoj lažnoj nadi koja se radnicima nudi, da će ovršnom isplatom moći ovršnim postupkom blokirat i sa računa poslodavca skinuti potraživanje. Zašto, zato što 1.1. iduće godine stupa na snagu članak 132. Kaznenog zakona koji je neisplatu plaća proglasio kaznenim djelom, ali samo u uvjetima najkraće, da poslodavac ima novaca a ne želi isplatiti plaće. Dakle ima novaca, a ne želi isplatiti, jer je upotrijebljena formulacija da nije kazneno djelo neisplata plaće ako poslodavac nema mogućnost raspolaganja financijama ili nedostatak financijskih sredstava. Dakle nedavanje, neizdavanje obračuna poslodavca radniku za neisplaćena potraživanja, za neisplaćenu plaću, naknadu plaće ili otpremnine i nadalje nije kazneno djelo. ono je sankcionirano tek Zakonom o radu u članku 294. sa kaznom od, kao prekršaj, 61 000 do 100 000 kuna. I kada povežete članak 85. Zakona o radu i 294. to ostaje samo u sferi prekršaja, kada pročitate članak 132. Kaznenog zakona vidjet ćete da pitanje naplata potraživanja radnika ovršnom ispravom obračuna poslodavca ostaje tek teorija, a ne mogućnost primjene jer nisam naišao ili podacima Državnog inspektorata našao sankcioniranje neizdavanja obračuna plaće kada poslodavac nije isplatio plaću. Tek kada i ako isti značaj neisplate plaće i nedavanja obračuna za neisplaćenu plaću sankcioniramo i kaznenim zakonodavstvom onda ovo ima smisla. I drugo, članak 11. ovog zakona predviđa da FINA i državna tijela upare podatke o zaštićenim primanjima nad kojima se ne može provesti ovršni postupak i to je dobro. Dakle da po službenoj dužnosti koji isplaćuju dječje doplatke, porodne naknade, socijalne pomoći i sve ono što je zakonom zaštićeno od ovrhe po službenoj dužnosti te podatke imaju. Ali u čemu je problem? Rok za provedbu toga je godinu dana od stupanja na snagu ovoga zakona, čak godinu dana. A ovršni postupci naravno da idu dalje. Bilo bi izuzetno dobro i korisno da je Vlada predložila taj rok skraćeni barem na 6 mjeseci ili u tih godinu dana riješila ovrhe, postupke, ovršni postupak za zaštićena primanja na drugačiji način. Nećemo pomoći ljudima jer je rok predugi, neće se snalazit u tim postupcima i opet ćemo svjedočiti ovršnim postupcima nad zaštićenim primanjima, otvaranje zaštićenih računa, ali ono što jednom ode u ovrhu, a bilo je zaštićeno, više se vratit ne može. Da ste barem intervenirali i predložili u zakonu da protuzakonita ovrha nad zaštićenim sredstvima, primanjima i nakon ovrhe mora biti vraćena ako nije bila poštivana zakonom. Onda bi to bio kakav takav napredak. Previše je slučajeva protuzakonite ovrhe da imamo pravo samo donositi pravnu normu, a ne vidjeti što nam se u praksi događa kada su u pitanju i radnička potraživanja i ovršni postupci nad najsiromašnijima. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. I poštovani zastupnik Branko Vukšić, Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana zamjenice ministra. Vjerojatno je i ovo svjedočenje predsjednika kluba Hrvatskih laburista-Stranke rada bio čisti populizam, svjedočenja u praksi kako se rade ovrhe, kao što nas često časti ova lijeva strana Sabora da Hrvatski laburisti se bave jedino populizmom, međutim pokušat ću praktično pojasniti što je to populizam. Predsjednik hrvatske Vlade gospodin Zoran Milanović je nedavno izjavio sljedeće: tko misli da je Biblija komplicirano štivo neka pročita Ovršni zakon, mislim da ga nitko neće citirati. Ovršni zakon je jako zamršen. Evo ovo je Ovršni zakon, ovo je knjiga stara 90 godina, sadržaj nekoliko tisućljeća i to je manje zamršeno od Ovršnog zakona. Niti je Biblija zamršena, a niti je ovaj Ovršni zakon zamršen, ako se čita dobro, ako se dobro pročita kao što i dobro treba Bibliju čitat i ne ju sasvim sigurno, bez obzira jeste li ateist, agnostik ili vjernik, u političke govore poturati. Sasvim sigurno da nije zamršen Ovršni zakon, zamršena je prije svega gospodarska situacija u Republici Hrvatskoj, zamršen je život građana uz neinventivne, nedjelotvorne i pesimistične vlasti. Preostaje svim tim građanima koji nemaju, nad kojima se vrše ovrhe, sasvim sigurno preostaje im samo Biblija, ako nema dobrog Ovršnog zakona. Od petka će im vjerujem pomagati isto tako i ovaj Ovršni zakon koji je bolji od prethodnog. Zbog ovrha svakoga dana u Republici Hrvatskoj blokirani su računi 400 do 500 hrvatskih građana, novo blokirani računi zbog neplaćanja kredita, a kredite građani ne plaćaju jer nemaju čime, jer su ili dobili otkaz ili im je smanjena plaća ili je švicarac jednostavno odletio u nebo i jednostavno ono što su obaveze koje su preuzeli kad su dizali kredit danas više ne mogu ispunjavati. Ovršuju se građani zbog neplaćanja struje, zbog neplaćanja telefona, mobitela, vode, TV pristojbe i koječeg drugog. Gotovo 250 000 građana u ovom trenutku ima blokirane račune u hrvatskim bankama, odnosno bankama u Hrvatskoj točnije rečeno. Ukupni dug građana na kredite i komunalije u ovom trenutku iznosi negdje oko 14,5 milijardi kuna ili 15 milijardi kuna, svakoga dana se povećava. Zbog ovrha u ovome trenutku u Hrvatskoj je na bubnju oko 1200 kuća, stanova ili poslovnih prostora, a kuće idu na bubanj to dobro znate i sami ne kada voda dođe do grla, nego kada voda prijeđe grlo. Znači, na svim tim nekretninama točnije vlasnicima nekretnina, nad dužnicima obavljen je ovršni postupak. Nije rijedak slučaj da se zbog 100000 kuna duga izgubi kuća vrijedna više od milijun kuna ili nekoliko milijuna kuna i tu su zapravo, tu se događa najveći kriminal. Više od 20000 predmeta je u ovom trenutku u ovršnom i stečajnom postupku. Možete li zamisliti koliko postaje zamršen život onim građanima koji nemaju novca za plaćanje tv pristojbe ili plina, a dug im iznosi 250 kn. Jer nakon provedenog postupka ovrhe dođe im račun od odvjetničke kancelarije u iznosu od 1250 kuna. Mnogi odvjetnici, poput recimo odvjetničkog ureda Hanžeković koji utjeruju dugove na ime HTV, HRT pristojbe su se jako obogatili. Obogatili su se naravno na nesreći hrvatskih građana koji ne, ne da ne žele plaćati račune nego nemaju čime plaćati račune. Međutim, usprkos kaosu u pravosuđu, usprkos sucima koji vode parnice po 10, 20 i više godina, usprkos nekim sucima koji gotovo da su istaknuli cjenike na svojim vratima postaju oni koji se usude suditi pravedno. Oni koji se usude zamršeno klupko odmotati. Jedan je sudac presudio, ne može odvjetnički ured na dug od 250 kuna svoje usluge u ovršnom postupku naplatiti 1250 kuna. A koliko može? Sudac je rekao 400 kuna. Svaka čast gospodine suče ili svaka čast gospođo sutkinja. U Hrvatskoj je jedna od najvećih floskula pred zakonom smo svi jednaki, jer u nas su zakoni paučina kroz koju prolaze velike muhe a hvataju se samo male muhe. Od te, pred zakonom su svi jednaki iritantnija je floskula da smo pravedno društvo. Jer u pravednosti je zbir svih vrlina, a mi ih baš i nemamo previše. Teško probavljiva je i floskula da smo socijalna država i solidarno društvo. Jednakost, pravednost i solidarnost se ne gledaju niti u Ovršnom zakonu. Primjerice, siromašnima, onima sa najnižim primanjima, s plaćom manjom od prosječne neto plaće u Republici Hrvatskoj u ovršnom postupku će se uzimati iznos u visini dvije trećine plaće ovršenika. Ako pak se ovrha provodi na plaći ovršenika s većim primanjima od ovrhe će biti izuzet iznos u visini dvije trećine prosječne neto plaće u Republici Hrvatskoj. Država ima više razumijevanja prema onima sa većim plaćama. Čitajući ovaj tekst po gospodinu Milanoviću zamršeniji od Biblije primijetio sam još jednu za naše prilike veliku nelogičnost koja će zadavati svima naročito onima od kojih se uzima novac velike glavobolje. Naime, u svrhu sprječavanja zlouporaba odrediti će se obveza vjerovnika da jamči za istinitost podataka pod prijetnjom kaznene odgovornosti. S ovim stupnjem morala ili točnije nemorala samo naivci vjeruju da će uistinu vjerovnici u pravilu davati istinite podatke. Znači li to da se ne boje kaznene odgovornosti? Znači. Naučili su da postupci traju do zastare, ako pak i ne traju potrude se da ipak traju. Sa svime se trguje. Moral je u toj trgovini posljednja rupa na svirali. Pa čuli smo, a uostalom vidjeli, doživjeli kako gospodin Zdenko Antešić nemoralnu gestu, pravno nekažnjivu zbog nemoralnog zakona opravdava njegovom potrebom za većom penzijom. Velike potrebe je imao i gospodin Ivo Sanader koji usprkos tome što ne može opravdati legalnim primanjima niti jednu svoju nekretninu svakoga dana ispred sudnice dijeli moralne prodike čitavome narodu. Svi smo mi nepošteni samo je on pošten. Eto to je zamršeno. Nije zamršena Biblija, nije zamršen ovršen postupak i nije zamršen ovaj prijedlog ovršnog zakona. U članku 13. nadam se ne nesretnom kaže se da je u ovršnom postupku i postupku osiguranja sud dužan postupiti hitno. Što je za hrvatsko pravosuđe hitno? Ako se sporovi, radni sporovi vode i desetak godina koliko je to vremena hitno – 2 mjeseca, 6 mjeseci ili 10 godina. Hrvatsko pravosuđe pojam hitno smatra jako zamršenim i to bi u zakonu trebalo precizirati. Tu čak ni Biblija ne pomaže. Ruku na srce ovim se zakonom barem deklarativno nastoji zaštititi dostojanstvo ovršenika na način da ovrha po ovršenika bude što manje nepovoljna, da mu ne postane nepremostiva prepreka. Važno je i izuzetno važno ovršuje li se siromašna bakica s minimalnom penzijom za neplaćanje tv pristojbe naročito u Istri ili na kvarnerskim otocima gdje zapravo i nema tv signala i gdje se tv pristojba ne bi smjela plaćati jer se ne može normalno pratiti program Hrvatske televizije ili se ovršuje tajkunćić s velebnom vilom, sa automobilom od nekoliko stotina tisuća kuna. Jedna od najvažnijih ili vrlo važnih stvari u ovršnom postupku je dostava odluke o ovrsi o čemu je govorio više predsjednik kluba Hrvatskih laburista. Vrlo su česte manipulacije s dostavama rješenja jer poštari dolaze građanima na kućnu adresu u pravilu kada rade, ako imaju sreće da imaju posla ili kada odu na plac ili kada odu skupljati boce po kontejnerima. Kada su ovrhe u pitanju najčešće se ne ostavljaju obavijesti u poštanskim sandučićima. Oni koji se pitaju zašto odgovor je da bi se moglo u nekom zakutku prikačiti rješenje na nekoj nevidljivoj oglasnoj ploči i da bi se mogla nastaviti ona loša praksa po ovršenika. Iako je bolji od prethodnog i po premijerovoj ocjeni zamršeniji, iako se u njemu naziru dobre namjere u sustavu kakav vlada u Hrvatskoj i ovaj zakon može biti koristan onima koji imaju sve, a kako bi imali što više, a može biti štetan onima koji nemaju ništa ili imaju malo. Ovim će ovršnim zakonom biti vjerujem i manje obmana, manje prijevara, manje nesreća onih kojima su život i banke i birokracija okrenuli leđa. Onih čiji su poslovi propali zbog zamršene situacije i kaosa u državi. Treba vjerovati da je ipak ovo jedan korak naprijed. Hvala i vama poštovani zastupniče. Na izlaganje kluba Hrvatskih laburista, odnosno na izlaganje poštovanog zastupnika Dragutina Lesara jedna replika. Poštovana zastupnica Ana Lovrin. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Lesar ja se slažem s vama u onom dijelu gdje ste rekli da uvođenje izvansudske ovrhe i za potvrdu poslodavca o neisplati dospjelog iznosa za plaće, naknade i otpremnine neće zapravo biti čarobni štapić kao što je ovdje prezentirano da će radnici i doći do tih svojih potraživanja. Ali, ono što mislim da niste točno naveli da je novim Kaznenim zakonom uvedeno kazneno djelo neisplate plaće. Da, u jednom jasnije stipuliranom obliku, međutim i po sadašnjem Kaznenom zakonu postoji kazneno djelo uskrate prava iz radnog odnosa prema radniku u koji ide i neisplata plaća. Drugi je problem što se to ne procesuira po službenoj dužnosti što bi trebalo, dakle nema volje koja bi to trebala činiti, a s druge strane često radnici teško žive, boje se za svoja radna mjesta i vrlo često se niti ne usude podnijeti kaznenu prijavu protiv svog poslodavca očekujući ipak kad-tad nekakvu isplatu tih svojih dužnih, dužne plaće i naknade. Prema tome taj je problem daleko složeniji i slojevitiji. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Dragutin Lesar. Izvolite poštovani stari Kazneni zakon članak 214. pratio sam unatrag 8 godina. U tih 8 godina po odredbi članka 214. za neisplatu plaću po službenoj dužnosti postupak pokrenut, procesuiran jedan jedini poslodavac. Jer formulacija koja je u njemu bila upisana je bila tumačena na način poput punih ustiju žvakaće gume, posebice od strane Državnog odvjetništva. Međutim, kada se donosio novi Kazneni zakon upozoravao sam na članak 132., neće donijeti apsolutno nikakav napredak u zaštiti prava radnika na isplatu plaća jer po njegovoj odredbi kazneno djelo u Hrvatskoj je samo kod onog poslodavca koji ima zgrnut novac, a ne želi isplatiti. Dakle, mora se dokazivati I to naravno gleda se žiro račun tvrtke kćeri u kojoj su sami radnici bez imovine, a poslovanje prihode vodi na drugom žiro računu i ispada jadan jadan siromašan da nije imao za isplatiti. I propustom što u njemu nije unijeta i formulacija o obračunu neisplaćenih radničkih primanja iz članka 85. Zakona o radu stvorili smo situaciju da će i nadalje biti ista pozicija. Nažalost, niti vi niti sada nema političke volje da se kazneno sankcionira kad smo već omogućili tako široko tumačenje odredba Kaznenog zakona i ne davanje isprave ako doista nema novaca da na taj način radnicima omogući potraživanje u ovršnom postupku. Hvala lijepa. Na izlaganje poštovanog zastupnika Branka Vukšića jedna replika poštovanog zastupnika Bore Grubišića. Izvolite. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Kolega Vukšić ponukali ste me vašim govorom u kojemu su iznesene učestale životne situacije, da kažem muke, naših građana u svezi ovrha, stečajeva da iskažem i jedan osobni primjer gdje sam sam namirujući dug od 8,5 tisuća kuna bliskom srodniku, dakle nakon 5 godina od ustanovljenog duga platio 28,5 tisuća kuna jer taj nije mogao platiti. Kada sam pokušao razgovarati sa odvjetnikom koji je poslao i koji zastupa neću reći koju, ali vi ste rekli jednu od njih, dakle radi se o telekomu, telekomu, onda taj odvjetnik me nije htio primiti u kancelariju, završio sam pred vratima na portafonu iako sam se i predstavio iako to nije bitno tko sam, ali se ne može razgovarati. Rečeno mi je imate papire, imate ovrhu, imate iznos koji treba platiti ja nemam s vama što razgovarati. Pokušao sam se nagoditi da bih, zato sam došao, ali razgovora o tome nema. Svaka čast onoj sutkinji koju ste naveli i koja je skresala tzv. odvjetničke troškove ili sudac ne znam tko, tako da je to jedan svijetli jedinstveni možda primjer u Hrvatskoj. Kad ste govorili o bivšem premijeru tu zaista nemamo što reći, evo bit će 10. prosinca ove godine, dakle 2012., dvije godine kako je kako je u Salzburgu uhićen, a mislim da ima na televiziji i javnim medijima više istupa nego svi mi skupa ovdje. Hvala lijepo.

Svaki dan u klub Hrvatskih laburista kao vjerojatno i klubove ostalih stranaka dolaze primjeri, dolaze žalbe, molbe građana koji nemaju novaca kako im se može pomoći i sam sam isto imao poteškoća ne zbog sebe nego zbog drugih u obitelji plaćati velike troškove odvjetničkih ureda. S Hrvatskom televizijom je 30-ak odvjetničkih ureda sklopilo ugovore o da ganja novac siromašnih ljudi i svih tih 30-ak što se govorilo ovdje često u Saboru na Odboru za medije se govori dobro živi, odlično živi na nesreći hrvatskih građana i ova sudska praksa koja je izuzetak bi trebala postati pravilo i trebalo bi zapravo stati na kraj tome da se za nekoliko stotina kuna plaća nekoliko tisuća kuna. Pa recimo isto tako jedan račun koji je bio 1300 kuna pokušao sam s odvjetničkim uredom za dug koji je napravljen u Međimurju izboriti se da ne bude 2500 kuna nego 1500 kuna samo. Znači, bili su blagonakloni jer su vjerojatno. Hvala i vama. Poštovani zastupnik Damir Kajin i klub IDS-a. Izvolite poštovani zastupniče. Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospođo Sandra Kunšt, poštovana gospodo zastupnici. Kako početi da malo prije je gospodin Vukšić spominjao Bibliju i Ovršni zakon. Bibliju jasno treba čitati doista držati od Biblije učiti život, zakon provoditi, od Biblije učiti moralu, od Ovršnog zakona tražiti jedno ljudskije i humanije postupanje. Bibliju ne dirati a Ovršni zakon jasno da su podložni promjeni. Ja upravo želim vjerovati da je ovaj zakon takav i doista Hrvatskoj treba jedan humaniji, treba jedan pravičniji, treba jedan ljudskiji Ovršni zakon. Kao što je rekao gospodin Peđa to je bilo izborno obećanje. Ne privatizaciji ovršnog postupanja. Nama ne trebaju kao što su neki govorili u izborima šerfi koji će upadati ustanove, plijeniti ljudima mukom stečenu imovinu. Da budem ciničan za to mi imamo Povjerenstvo za sukob interesa, oni će ulaziti u naše stanove ali neće ulaziti drugi. Nama u vrijeme kako da se izrazim reinkarnacije ovoga Sultana Sulejmana ne trebaju ni Janjičari koji će nametati neku svoju pravdu ali ono što mi moramo, mi moramo jednostavno promijeniti okolnosti da ljudi u ovoj zemlji mogu početi raditi, da plaćaju obveze, da podmiruju poreze, komunalne izdatke da imaju i da se rad u ovoj zemlji vrednuje. Mi na današnji dan imamo preko 300 tisuća nezaposlenih toliko ih je zapravo bilo u srpnju. Nikada nam se nije dogodilo da smo u 7.mjesecu imali više nezaposlenih nego u 6. u 8. više nego u 7. Mi imamo 231 tisuću 492 blokirana građana, mi imamo 73 tisuće 358 blokiranih tvrtki i obrta. Kada to pogledamo i zbrojimo onda vidimo da svaka 4., 5. Obitelj naprosto u ovoj zemlji strahuje od ovrhe, a možda realno to je i svaka druga. Netko ne može platiti porez državnoj upravi ili poreskoj upravi netko ne može platiti televiziju, netko ne može platiti struju, netko zbog rasta švicarca ne može platiti kredit i ovaj zakon ja bih rekao nije problem sada ovrhovoditelja poreskih uprava nego ovaj zakon je problem hrvatskih građana i malih poduzetnika. Neka vam netko ne plati isporučenu robu pa ta tvrtka je odmah pred ovrhom, nije pred ovrhom još gore ona je pred stečajem. Kako da se izvučete iz te blokade? Poreze valja plaćati, režije valja plaćati, obveze valja podmirivati, komunalije valja servisirati, kazne se dnevno naprosto onima koji nisu u toj prilici uračunavaju ali i to treba kazati nelikvidnost u srpnju u ovoj zemlji bila je 43,8 milijardi kuna, neto plaća u srpnju bila je 3,8% niža nego prošle godine, raste nezaposlenost, pada industrijska proizvodnja, pada promet u trgovini na malo, padaju građevinski radovi itd. to je naprosto bit, to je naša svakodnevnica. I onda jasno imamo i problem ovrha imamo problem ovoga zakona. Nema nikoga u ovoj zemlji barem ja u to želim vjerovati da ne bi nešto platio a da može platiti, ali slažem se reda u društvu valja biti i to je ono nužno što treba istaknuti. To je pitanje opstojnosti proračuna, mirovinskih, zdravstvenih fondova da ne nabrajam dalje. Vi u ovom trenutku bez obzira što netko mislio ne znate tko je u težoj poziciji da li radnik ili onaj mali poduzetnik koji mora osigurati plaću u nekoj maloj tvrtki tom istom radniku. Da li su u većem problemu penzioneri sa dvije tisuće kuna ili nezaposleni? No treba isto tako vjerovati da će se valjda u ovoj zemlji trendovi početi mijenjati i ja sam uvjeren da ovo što vlada na neki način čini ide u tom smjeru. No isto tako jasno da do oporavka ne može doći preko noći, tim više sada čitamo da do rasta GDP prema nekim nekim bankama ili analitičarima teško da može doći prije 2015.godine. Ovdje u ovome zakonu se doslovce kaže ili ovaj zakon prije svega tangira ili napušta institut javnoovršiteljske službe, zadržava onaj tradicionalni sudski model provedbe ovrhe uz istodobno jačanje izvansudske tj. agencije ovrhe za određene ovršne isprave. Slažem se, bilo je tu nekih problema, neki su zakupljivali poslovne prostore, neki ovrhovoditelji su napuštali poslove koje su imali pitanje da li se tamo mogu vratiti. Ovdje ovim zakonom se ostvaruje ravnoteža između prava ovrhovoditelja na ostvarenje tražbe i prava ovršenika za zaštita dostojanstva u javnom procesno pravnom okviru koji omogućuje brzinu i učinkovitost uz razumne troškove postupka, da li će do toga doći vidjet ćemo. Uvodi se mogućnost izravne naknade novčane tražbine na temelju određenih ovršnih isprava putem financijske agencije. Predlaže se novo određenje stvarne nadležnosti sudova u ovršnim postupcima. Predlaže se nadležnost općinskih sudova za određivanje provedbu ovrhe kako bi se ostvarilo jedinstveno vođenje i koncentracija tih ovršnih postupaka itd., itd. Međutim ono zbog čega se između ostalog javljam to su u ovom zakonu i u svakom zakonu ove prekršajne odredbe. To su ove odredbe na str. 142 142 članci 365., 366., 367. pa se kaže novčanom kaznom od 10 do 50 tisuća kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako postupi protivno odredbi članka 212.stavka 3. ili novčanom kaznom od 2 do 10 tisuća za prekršaj ne znam odgovorna osoba u toj pravnoj osobi pa opet, 10 do 50 tisuća, 2 do 10 tisuća Je ne znam da li možda predlagači ovih zakona, a slažem se da treba uz mrkvu postojati i batina znaju kako je teško poglavito nekom malom poslovnom subjektu doći do tisuću a kamoli do 10 ili 50 tisuća Mislim da kazne na neki način treba smanjiti, da ne treba kaznama pretjerivati pogotovo u ovim financijskim zakonima. Vi dobijete ovrhu ne znam poreska uprava već unaprijed odredi kaznu. Ovdje imamo sada ove prekršaje pa onda morate platiti i zateznu kamatu, pa prekršaj i vi jasno ne možete se izvući. Ono što mene isto tako smeta da kada se gotovo uvriježeno misli da su svi poslodavci u ovoj zemlji, a znate i sami kakve su okolnosti naprosto lopovi. Nisu, nisu oni banditi. Točno, smanjeni su im netko će reći doprinosi za hrvatsko zdravstvo s onih 15 na 13%, to je hvalevrijedno. Ali ponavljam, danas je možda teže biti taj mali trgovac, taj mali obrtnik, taj mali zanatlija, taj mali poduzetnik, nego biti i radnik koji kod njega radi. Ne znam da li će se neki složiti sa mnom, ali mislim da nisam daleko od istine. Mi moramo isto tako imati na umu da oni koji se sutra zapošljavaju, a svi bi bili najsretniji da se mogu zaposliti u tom javnom sektoru, morat će se, to je logika naprosto stvari, u okolnostima kada se otpušta ili se kani otpustiti ili umiroviti, nije bitno što, 20 000 ljudi u tom javnom sektoru, znači oni se mogu zaposliti samo u takvim malim tvrtkama i zato apeliram da kazne budu što je moguće manje i da se postupak ovrhe provede po ovom za njih ako su pokrenuti već takvi postupci, povoljnijem zakonu. Točno, ovrha pokrenuta je možda nešto najteže što može pogoditi dužnika. Ako netko nema novca, ako nema nekretnina onda nekome plijeniti televizor, štednjak itd. nešto je što je upitno i sa onog moralnog, ja bih rekao i sa ljudskog poimanja. Točno, još jedanput ću reći, u predizbornoj kampanji govorili smo da se neće dopustiti privatizacija ovog Ovršnog zakona. Čitam sad nedavno da čak neki razmišljaju da dio policijskih poslova treba se dati privatnicima, čak i čuvanje u zatvorima da bi se trebalo povjeriti privatnicima. Ne znam dokle ali dobro, vidjet ćemo kako će to funkcionirati. Što se tiče ovrhe nekretnina, članak 103.

gdje se kaže da pošto se utvrdi da je udovoljeno uvjetima za održavanje ročišta i za dražbu sudac, odnosno javni bilježnik objavljuje,

Pokretnine, članak 145., 145., istodobno s pljenidbenim popisom obavit će se i procjena pokretnina, osim ako se one ne povjeravaju na prodaju javnom komisionaru. Procjenu obavlja sudski ovršitelj ako sud nije odredio da ju obavi sudski procjenitelj ili posebni vještak. Javni komisionar će obaviti procjenu pokretnina koje mu se predaju na prodaju itd. Članak 152., 152., prodaja pokretnina zaplijenjenih u ovršnom postupku može se povjeriti javnom komisionaru, znači u svoje ime on radi za tuđi račun. Ministar nadležan za poslove gospodarstva uz suglasnost ministra nadležnog za poslove graditeljstva i prostornog uređenja posebnim će pravilnikom utvrditi uvjete za obavljanje poslova javnog komisionara glede smještajnog prostora, osoblja osposobljenog za razvrstavanje, pohranjivanje, čuvanje prometnih sredstava i radne snage za otpremu oduzetih pokretnina itd. Imamo posve nove institute za koje će trebati osigurati određena sredstva koja će se u konačnici opet prebacivati na onoga preko kojeg će prolazit ta ovrha. Prodaja motornih vozila, neću o tome. Ali ono što je možda sigurno najzanimljivije u ovom zakonu to je članak 172., 172., odnosno 173. gdje se govori o izuzimanju od ovrhe. Znači izuzeti su od ovrhe primanja po osnovi zakonskog uzdržavanja, naknade štete nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjenja odnosno gubitka radne sposobnosti i naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelju uzdržavanja, primanja po osnovi naknade zbog tjelesnog oštećenja prema propisima o invalidskom osiguranju, primanja po osnovi socijalne skrbi, primanja po osnovi privremene nezaposlenosti, primanja po osnovi doplatka za djecu osim ako posebnim propisom nije drugačije određeno, primanja po osnovi stipendije i pomoći učenicima studentima, naknade za rad osuđenika osim za tražbine po osnovi zakonskog uzdržavanja, primanja po osnovi odličja i priznanja, rodiljne, roditeljske novčane potpore osim ako posebnim propisom nije drugačije određeno, ostala primanja izuzeta iz ovrhe. Onda se govori o ograničenju ovrhe. Ako se ovrha provodi na plaći ovršenika od ovrhe izuzet iznos u visini 2/3 prosječne prosječne neto plaće u Republici Hrvatskoj, ako ovršenik prima plaću koja je manja od prosječne neto plaće u Republici Hrvatskoj od ovrhe izuzet iznos u visini 2/3 plaće ovršenika. Ovrha na primanju invalida po osnovi novčane naknade za tjelesno oštećenje i doplatak za tuđu pomoć i njegu može se provesti samo radi naplate tražbine po osnovi zakonskog uzdržavanja, naknade štete itd., zbog narušenja zdravlja i ovrha na primanju po osnovu ugovora o doživotnom uzdržavanju i doživotnoj renti te na primanju po osnovi ugovora o osiguranju života može se provesti samo na dijelu koji prelazi iznos osnovice na temelju koje se utvrđuje iznos za uzdržavanje. Ja mislim da ovako kako je koncipiran ovaj zakon je puno humaniji, ništa revolucionarno netko će reći, ali imamo čitav niz bitnih novina. Druga je stvar kako će se to primjenjivati u praksi jer slučajeva ima različitih. I za kraj još jedanput, privatizirati tu instituciju ni na koji način po mom sudu ne bi bilo humano, ne bi bilo ljudsko iako ponekad je i država jasno bešćutna, izlazi možda i da sebe zaštiti sa ovim stupovima srama itd. Ništa se neće promijeniti preko noći, ali duh ovoga zakona zasigurno treba podržati.

Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, gospođo zamjenice ministra, kolegice i kolege. Pa evo, prije nego što prijeđem na raspravu o ovom setu ovršnih zakona, dakle Zakona o ovrsi, Zakona o ovrsi na novčanim sredstvima i ukidanjem zakona koji su, o javnim ovršiteljima i javno ovršiteljskim pristojbama koje su trebale stupiti na snagu. Ja bih prvo postavila pitanje i zamjenici ministra, ali i vama kolegice i kolege saborske zastupnice i saborski zastupnici da li mislite vi svi da bi ovaj Hrvatski sabor trebao donositi zakone koji su u skladu sa strateškim dokumentima koji je jednako tako donio ovaj Hrvatski sabor. Mislim da je ozbiljnost ovoga Doma i ovoga tijela, da ako donese strateški dokument da se onda ponaša sukladno strateškim smjernicama i da sukladno tome i donosi zakone. Ja ću vas podsjetiti da je Hrvatski sabor donio Strategiju reforme pravosuđa u prosincu za razdoblje od 2011. do 2015. godine u prosincu 2010. godine, velikom većinom glasova. U tom strateškom dokumentu pod točkom 2, 3, piše: "Uspostava novog sustava ovrhe, sudskih odluka putem javnih ovršitelja." U razradi smjernice 2, 3 stoji: "Neučinkovit sustav ovrhe je glavni razloga neučinkovitosti pravosuđa, te izvor pravne nesigurnosti. Hrvatska je radikalnom reformom tog sustava odlučila riješiti ove probleme. Ta reforma uključuje prijenos provedbe ovrhe sa sudova na javne ovršitelje koji su nositelji javne službe pod nadzorom sudova. Ovim će se znatno povisiti stopa uspjeha prisilnog izvršenja sudskih odluka, dok će se ujedno značajno smanjiti priljev sudskih predmeta. Usporedno je unaprijeđen i sam postupak ovrhe s istim ciljevima. U narednom periodu je potrebno stvoriti sve potrebne uvjete za punu implementaciju ovoga sustava." Tako kaže strateški dokument koji je donio ovaj Hrvatski sabor, a evo mi danas pred sobom imamo prijedlog zakona koji govori nešto sasvim, sasvim suprotno. Dakle, potpuno uvodi, ukida ili ne dozvoljava da uđe u primjenu ono što je strateškim dokumentom zacrtano i predlaže sasvim drugačiji princip ovrhe. Što o ovom reći? O ovom prijedlogu zakona raspravljamo i uopće o pitanju sustava ovrhe raspravljamo sada već u ovom mandatu jedno četvrti puta, jer je rečeno da je dva puta odgađan. Ali ovaj zakon koji nije ni stupio u primjenu je promijenjen do sada jedno dva, tri, četiri, pet puta. Nešto smo ga odgađali, nešto smo ispravljali nespretnosti u izmjenama i dopunama zakona uglavnom evo sigurno smo četiri puta već o tome raspravljali. Ja ću se osvrnut samo na ovo obrazloženje zakona. Dakle, kaže gospođa zamjenica ministra da se sada ovaj zakon temelji na smjernicama Vijeća Europe za bolju provedbu postojećih preporuka Vijeća Europe o izvršnom postupku. Ja podsjećam da je Spež odnosno Europska komisija za učinkovitost pravosuđa donijela ove smjernice 2009. godine pa se i Ovršni zakon i svi prateći zakoni iz 2010. godine također pozivao na ove smjernice i također ih u svemu i sasvim zadovoljavao. Pitanje je što se dogodilo i na to dan danas nismo dobili adekvatan odgovor, dan danas nismo dobili analize. Kroz prvo čitanje smo zamolili da nam Ministarstvo pravosuđa podastre podastre neke brojke, neke statističke pokazatelje o ovršnom postupku, o tome da li broj neriješenih ovrha raste, pada, koja je učinkovitost itd. Međutim, evo opet nismo, to nismo dobili. Dakle, još uvijek ne znamo koji je zapravo pravi razlog jer čitajući obrazloženje zakona iz 2010. godine i obrazloženje zakona evo ovoga koji je pred nama oni su gotovo identični. Ciljevi i svrha zbog kojih se donose ti zakoni su identični. Dakle, svi žele brzu, efikasnu ovrhu kao kao jedan od uvjeta učinkovitog i efikasnog pravosuđa, naravno jer postupak je za građanina završen onda kada je završen postupak ovrhe i to ne kada je lupljen pečat ovršnosti i rješenje o ovrsi nego kada se faktično ovrha izvrši, kada taj građanin dobije svoj novac ili svoju stvar koju je ovrhom ili pravo koju je ovrhom tražio. Dakle, ovo što se sada govori, evo kolega Kajin žao mi je što je otišao jer je iščitao sve slučajeve izuzetka od ovrhe na novčanim sredstvima, ali je onda vjerojatno preskočio i izuzeće od ovrhe na pokretninama dakle koje se pokretnine ne smiju plijeniti i koje se nekretnine ne smiju plijeniti. To također kaže ovaj zakon, ali nije to ništa revolucionarno jer to jednako kaže i sada važeći Ovršni zakon, jednako to tako u identičnom tekstu kaže i ovaj zakon iz 2010. godine kojem se ne dopušta da Jednako kao što se govorilo ovdje i o šerifima koji će upadati u stan, pa i o Povjerenstvu o sukobu interesa koji će upadati u stan. Ja vam tvrdim da nitko bez sudskog naloga nikome ne može upasti ne može upasti u stan, a sve to što su po riječima nekih zastupnika bi šerifi kako oni posprdno nazivaju javne ovršitelje i službu javnih ovršitelja sve to što su oni mogli po zakonu iz 2010. sada može sudski ovršitelj. Sudski ovršitelj je sudski službenik sa srednjom stručnom spremom bez namjere da ikoga podcjenjujem, zadovoljava uvjete koji su mu propisani danas zakonom. Javni ovršitelj po Zakonu o javnim ovršiteljima je osoba sa završenim Pravnim fakultetom, sa položenim pravosudnim ispitom i sa položenim javno ovršiteljskim ispitom, sa položenom prisegom koju je prisegnuo da će poštivati Ustav, Zakon, pravni poredak, propise Republike Hrvatske. Zašto jednom sudskom ovršitelju danas bi vjerovali više nego javnom ovršitelju usput rečeno koji je imao propisane, itekako sustave kontrole i sustave nadzora nad obavljanjem svoga posla kako kroz sudove, Ministarstvo pravosuđa, ali i naravno putem javnoovršiteljske komore koja je imala ovlasti i dužnost nadzirati njihov rad. Kažu tu neki zastupnici da se ne dopušta i da neće biti, da ne može biti privatizacije ovrhe. Ali podsjećam da danas dio ovrhe rade javni bilježnici i tu nikakav problem sa privatizacijom nije. Zašto se kaže u ovom obrazloženju negdje sam pročitala da su javni bilježnici dokazali visok svoj stupanj profesionalnosti itd.? Slažem se, ali zašto se to unaprijed odriče javnim ovršiteljima kojima se nije niti dopustilo da bi to možda mogli pokazati. Ne razumijem koja su to dvostruka mjerila. Zaboravljamo da je privatizacija u ovrsi također putem javnih komisionara. Dakle, javni komisionari čuvaju robu, mogu je prodavati, problematizira se što bi se javni ovršitelji naplatili iz sredstava ovrhe. I javni komisionari se naplaćuju iz onih stvari koje imaju kod sebe na prodaju i prvo iz njih naplaćuju svoj trošak. Kako javni komisionari dolaze do do svoga posla? Tako da Gospodarska komora raspiše natječaj pa im povjeri taj posao. Jednako tako javni bilježnici provode dražbe kada to sud sud prepusti njima. Prema tome, privatizacije u ovrsi ima, ali je simptomatično da se samo na neke odnosi i proskribira i ne znam kako bih to nazvala, zaista naziva ih se pogrdnim pogrdnim imenima. I ne znam čime su to ti ljudi zaslužili. Također govorim o ozbiljnosti države jer kada netko preuzme vlast ne znači da nastaje revolucija i da počinje sve od toga dana. Ova je država neke ljude pozvala sa autoritetom države, uložila novac u njihovu pripremu za određenu službu kojima je obećano, ne obećano nego zakonom zagarantirano da će raditi te poslove poslove i onda se promjeni vlast i kaže se preko noći, ali doslovce preko noći, nema od toga ništa. Čujem da mi se nabacuje iz klupe da su to neki HDZ-ovi, tu sa lijeve strane od zastupnica SDP-a. Javni ovršitelji birani su temeljem javnog natječaja, ministar pravosuđa ih je odabrao. Jednako, kolegice i kolege, kao i javne bilježnike. I za javne bilježnike se raspiše natječaj i ministar ih imenuje. I tako će i ovaj ministar i SDP-ov i HDZ-ov i koji god bude će to sukladno uvjetima koji su propisani zakonom činiti. Ali, evo da se vratim još nešto. Meni je drago da je Ministarstvo pravosuđa odustalo od onih nabacivanja sa milijunima koliko bi to građane više koštalo, koliko bi to bilo jednostavno zato što to nije točno i jednostavno što postoje egzaktni izračuni, ali egzaktni, na primjerima ovrhe na nekretninama, na pokretninama i na novčanim sredstvima računajući naknade odvjetnicima, računajući sudske pristojbe i računajući javnoovršiteljske pristojbe da bi u svim slučajevima osim naplate na novčanim potraživanjima za potraživanja do tisuću kuna ovaj predloženi postupak po sadašnjim pristojbama bio skuplji nego javnoovršiteljske pristojbe. I slažem se da je i to trebalo popraviti na način da se korigiraju te pristojbe, da bi za građane to bilo podnošljivije. Govori se ovdje, naravno neću govoriti o agencijskoj ovrsi na novčanim potraživanjima, to se pokazao kao dobar model od 2010. Evo sad je dvije godine u primjeni, slažem se da u provedbi je bilo ja bih rekla jednostavno šlamperaja u agenciji koja je to provodila jer se sve moglo temeljem važećih zakona urediti da se ne vrši ovrha na onim sredstvima koja su izuzeta od ovrhe, ali evo izmijenili smo zakon pa se i to nekako sredilo. Kaže da se ovim zakonom ostvaruje ravnoteža između prava ovrhovoditelja na ostvarenje tražbine i prava ovršenika ovršenika na zaštitu dostojanstva. Tvrdim da ovim tekstom zakona nema apsolutno nitijedne odredbe koja je drugačija što se tiče zaštite ovršenika u odnosu na predloženi Zakon iz 2010. godine. Apsolutno nitijedne. Sve ono što govori kako može javni ovršitelj, kad može ovršavati to jednako sada stoji da to može sudski ovršitelj u isto vrijeme i na isti način i kako može kako može ući u stan i što je izuzeto od ovrhe. Ono što je dobra novina ovoga zakona, to pozdravljam, to je svakako ovaj uvođenje uvođenje izvansudske ovrhe, direktno dakle izravne naplate za ovršne isprave, ovršne odluke i nagodbe domaćega suda da ne treba još dodatno voditi ovršni postupak pred sudom. I mislim da će to zaista skratiti ovaj postupak. Ono što je dvojbeno, za mene, a to je novo određivanje stvarne nadležnosti koja ima argumenata pro i kontra. Dakle, argumenti pro su svakako specijalizacija za ovrhe pa da se onda ovrhe samo provode na općinskim sudovima da bi se suci mogli specijalizirati. ne treba kalkulirati sa novim posebnim Ovršnim sudovima jer samo osnivanje posebnih sudova ne pridonosi učinkovitosti. Ali je pitanje da li je pametno u ovom trenutku kada su zaostali predmeti na općinskim sudovima toliki, a neki trgovački sudovi su jako ažurni, dakle tu izuzima naravno zagrebački koji to nije, ali neki manji trgovački sudovi su zaista ažurni, a u istim tim mjestima općinski sudovi imaju ogromne zaostatke neriješenih predmeta pa dvojim koliko će biti učinkovito da se njih još optereti, a one koji su i tako ažurni rastereti. Također ono što mislim, zamjenica ministra je rekla, ne mislim da je to nešto dobro i da će nečemu pomoći, a to je da se određuje sada obavezna nazočnost ovrhovoditelja prigodom ovrhe na nekretninama, odnosno iz kako je rekla zamjenica ministra da će onda biti nazočan ovrhovoditelj pa će onda odmah vidjeti koje su to nekretnine jer se iz njih može namiriti ili ne mora namiriti. Pa sada zamislite svakog ovrhovoditelja koji će odlaziti na te ovrhe na popise, prokazne itd. naravno da neće. To je još jedan dio postupka koji će naravno taj postupak poskupiti i koji će angažirati veliki, veliki broj odvjetnika na tim poslovima. I kako kod velikih ovrhovoditelja naravno jer nekakvi veliki sustavi neće moć biti nazočni svakoj toj ovrsi i angažirat angažirat će odvjetnike. Jednako tako i kod ujedno nazvanih malih ovrhovoditelja koji se u tom postupku neće snalaziti i opet će to prepustiti i angažirati odvjetnike što će im dodatno poskupiti taj postupak. Prema tome nisam sigurna da je to dobro. Predviđenim zakonom iz 2010.je zato i to bila uloga javnoga ovršitelja upravo da snimi stanje dužnika da mu predloži i njemu i vjerovniku da dogovorno odrede predmet ovrhe koji će biti najmanje bolan za dužnika, a najučinkovitiji i svrsishodniji za vjerovnika. Sada se to opet stavlja na leđa ovrhovoditelju koji kao što sam rekli naravno će morati nekoga angažirati da bi to umjesto njega radio. Upozorila bih samo, a to mi zamjenica ministra može odgovoriti kod slučaja kada ovršenika nema kada nije nazočan ovrsi onda se u tom članku ne sjećam se koji je to članak, ali predviđa se da moraju biti dva svjedoka ili javni bilježnik. U slučaju fizičke osobe, u slučaju pravne osobe i onda u jednom stavku u slučaju pravne osobe ako nije nazočna ako se provaljuje ili nasilno ulazi u prostorije pravne osobe da moraju biti dva svjedoka pa ne znam jeli to namjera ili je to slučajno ispušteno u tom stavku ili javni bilježnik. Evo na to bih molila odgovor. I na kraju rekla bih da je ovaj zakon pred nama zapravo zakon koji je sada u primjeni. Isti onaj zakon koji smo 2010.išli mijenjati jer rezultati u provedbi ovrhe nisu bili dobri htjeli smo uvođenjem jednog novog sustava učiniti ih efikasnijim i boljim. Na to smo i tada dobili zeleno svjetlo i obećali smo Europskoj komisiji da ćemo to upravo tako učiniti. Stoga smo zatvorili Stoga smo zatvorili poglavlje 23. Naravno nije to Sv. Pismo i Europska komisija će i ne moraju biti sustavi javnih ovršitelja dakle ona će pristati jednako tako i na ovaj sustav ukoliko se dokaže učinkovitim. Ali nažalost kroz ovih godinu dana i onih godinu prije nemamo nikakvih pokazatelja o tome da bi u ovrhama išta krenulo nabolje, dapače zaostali ovršni predmeti se iz godine u godinu gomilaju. Hvala lijepo. Hvala i vama poštovana zastupnice. Na vaše izlaganje prijavljena je jedna replika poštovanog zastupnika Branka Vukšića. Izvolite poštovani zastupniče. **Vukšić, Branko (Hrvatski laburisti - Stranka Zakona o javnim ovršiteljima u kontekstu revolucije. Pa sada je pitanje, hoće li prestanak važenja toga zakona označiti početak nekakve revolucije? Gospođa Lovrin je rekla da je zakon taj donesen autoritetom države. Nema namjere onu meni s moje desne strane onu stranu sabornice što i sami znate da sam vrlo kritičan prema njima ali mislim da je tako da ima pravo se i sa autoritetom države skidati zakon koji vladajuća ili vladajuća koalicija smatra da taj zakon nije dobar i da taj zakon ne samo da nije dobar što se s njima slažem nego je ovom odlukom se zapravo Hrvatska država jest, naklonjeniji pojedinci koji se u pravilu prije sam to govorio u ime kluba bogate na račun hrvatskih građana. Ovo bi opet bila jedna privilegirana kasta kao što su javni bilježnici kao i sve mnoge druge kaste koje su ozakonjene u Hrvatskom saboru i koje mislim da danas sutra trebamo i o tome progovoriti. Tako da mislim da nije ovo početak revolucije, bilo bi dobro da se nešto i revolucionarno dogodi u Hrvatskoj međutim ovo nije početak revolucije, kao što je autoritetom države donesen taj zakon i autoritetom ovog Sabora koliko ga on uživa tako se i taj zakon i ukida. Hvala lijepo. Odgovor na repliku poštovana zastupnica Ana Lovrin. Izvolite. **Lovrin, Ana (HDZ)** O kolega svašta je tu rečeno pa ću probati ovako. Dakle prvo sam upozorila da se ovaj zakon donosi protivno strategiji koju je donio ovaj Hrvatski sabora. Drugo, naravno da može vladajuća većina jer ima dovoljan broj ruku taj zakon izmijeniti samo je čudno kako se to mišljenje najedanput promijenilo. Možda je ključ upravo u ovome što ste rekli da se neki bogate na račun ja to ne bih nazvala ti ljudi pošteno obavljaju svoj posao ali možda bi se taj kolač podijelio na nešto više subjekata pa onda to nije baš svima odgovaralo možda je ključ i u tome. Ali željela bih vam reći nešto drugo. Zašto mi ovrhu uvijek promatramo kao neko nasilje nad malim i jadnim siromašnim čovjekom kojem plijene krevet i televizor. Prvo krevet i televizor mu ne smiju po Ovršnom zakonu zaplijeniti. Drugo, zašto ne promatramo Ovršni zakon da je netko dužan da neće podmiriti svoju obvezu, ima novca i neće dužniku platiti. Jeste ikad imali ili vidjeli ili čuli za slučaj da su ljudi bili nekome jamci da ih progoni banka a da oni svoje potraživanje od čovjeka koji uredno živi u tom velikom stanu koji je kupio ili u velikom autu koji si je kupio on u tome uživa, a ovaj drugi kojemu je dužan ne može se namiriti upravo zato što ovaj izbjegava kroz sve ove institute i zloupotrebljava zakon. Dakle tako gledajmo ovrhu. Ovrha je prisilna naplata nečega što je sud ili drugo tijelo odredilo da se mora platiti, dakle nikom se ništa ne otima. Za socijalna osjetljivost i ponavljam i kroz ovaj zakon i kroz važeći zakon i kroz predloženi zakon iz 2010.dakle zaštićene su određene i pokretnine i novčana primanja upravo zato da bi se taj najsiromašniji sloj zaštitio. **Leko, Josip (SDP)** Dakle mogli bi zaključiti, i revolucija i evolucija idu krajnjim pravcima. Dobro. Obavijest. U skladu sa člankom 207. stavak 2. Poslovnika Hrvatskog sabora isteklo je vrijeme u 10,54 sati za prijavu rasprave u trajanju od 10 minuta o ova četiri konačna prijedloga zakona. U ime kluba HSU-a poštovani zastupnik Željko Šemper. Izvolite poštovani zastupniče. Hvala gospodine potpredsjedniče. Poštovana zamjenice ministra, kolegice i kolege. Dosadašnji Ovršni zakon bio je dosta propustan i nedorečen, a njegova primjena dovela je do neugodnih iznenađenja građana, a posebno umirovljenika. Možemo si misliti kad na malu mirovinu sjedne još i ovrha. Zakon o provedbi ovrha na novčanim sredstvima donesen je radi uređenja platnih transakcija na temelju rješenja o ovrsi. Zakon je donesen da omogući učinkovitu provedbu ovrhe na novčanim sredstvima dužnika. Česti objekt velikog broja ovrha su i umirovljenici koji su najažurniji platiše svojih obaveza, odnosno plaćanja mjesečnih režija ili rata kredita, ali u praksi se to i nešto loše događa. Svima je poznato da se ovrha mogla izvršiti na 1/3 primanja, ali to uvijek iz nekih primjera vidimo da se i nije događalo. Zbog toga je kao još jedna mjera opreza bilo otvaranje zaštitnog računa gdje su trebala biti sredstva koja ne podliježu ovrsi, koja preostaju za život. Sada to članak 173. detaljno pojašnjava. Zbog toga me iznenadilo pismo jedne umirovljenice kojoj je od 2900 kuna mirovine nakon ovrhe na računu ostalo samo 75 kuna, iako je imala otvoren zaštitni račun. Za objašnjenje ove situacije postoje dva pojašnjenja. Jedno je što se prema Ovršnom zakonu iz 2010. godine umirovljenicima koji su podigli kredit prije 17. kolovoza 2010. godine te potpisali suglasnost o zaplijeni na cjelokupni iznos mirovine ukoliko su neredovito plaćali svoje rate kredita. U tom slučaju aktivirala se suglasnost prema kojoj se dugovanje ustezalo od cijele mirovine, bez obzira što je bio otvoren zaštitni račun. Dakle dužnik je ostao bez minimalnih sredstava za život. Drugo pojašnjenje proizlazi zbog problema o kojem često raspravljamo, a to je informatička nepovezanost i slabo korištenje informatičke tehnologije. Bio sam pionir informatike u Republici Hrvatskoj od početka '70.-tih godina prošlog stoljeća, cijeli radni vijek odradio sam u informatici. Upravo zbog toga mi je nevjerojatno da se nakon 40 godina još uvijek između dvije državne institucije fizičkom dostavom putem pošte šalje dokumentacija.

Posljedica takvog načina rada su da isplatite jer još nije dobio informaciju, isplati mirovinu koja je izuzeta od ovrhe na redovan račun koji se ovršuje, na kojem nakon ovrhe ostane samo sitniš. Zbog takvih slučajeva sada se predlaže elektroničko povezivanje financijske agencije i ovršnih tijela kako bi se osigurali podaci o dužniku i vrsti tražbine, a radi pravovremene uskrate isplate primanja izuzeti od ovrhe na redovan račun ovršenika te njihove isplate na poseban zaštitni račun dužnika. Na jedan od problema ukazala je i Hrvatska udruga za zaštitu potrošača, a to je problem pravne nesigurnosti građana kada nakon dvije neuspjele dostave ovršni prijedlog završi na oglasnoj ploči suda i postaje pravomoćan za osam dana. Tako dužnik nema mogućnosti prigovora zastare, a možda je u međuvremenu platio svoju obvezu. Dakle za ovrhu su saznali kad su već ostali bez svog novca. Kako se ovršnim prijedlogom dostava određuje člankom 8. navodi se postupak isporuke pošiljaka s ovršnim prijedlozima za pravne osobe i fizičke osobe koje obavljaju određenu upisanu djelatnost. Nigdje se ne spominju fizičke osobe koje nisu platile tražbinu. Trebalo bi točno navesti kako fizička osoba, građanin, mora primit ovršni prijedlog uz svoj potpis ili potpis punoljetnog člana zajedničkog domaćinstva. Tako bi se spriječila ovrha bez znanja ovršenika, a dobila pravna sigurnost građana. U sređivanju problema ovrha na računima umirovljenika treba doći i do izmjena na obavijesti o mirovinskom primanju koju umirovljenici primaju od HZMO-a. Na toj obavijesti Na toj obavijesti umirovljenik bi trebao znati strukturu obustave dijela mirovine, da li se radi o otplati njegovog kredita, da li se radi o otplati nečijeg kredita za koji je bio jamac ili se radi o ovrsi dijela mirovine jer nije platio TV pretplatu ili neku od režija. Nadam se i želim vjerovati da ovaj novi Ovršni zakon više neće u neugodnu situaciju stavljati građane, posebno umirovljenike kao što je bilo do sada. je bilo do sada. HSU će podržati ovaj set zakona koji bi trebali unijeti više reda i unaprijediti ovu problematiku. Hvala lijepa. Hvala i vama poštovani zastupniče. Klub HDSSB-a i dva predstavnika, prvo je poštovani zastupnik Josip Salapić pa onda poštovani zastupnik Zoran Vinković. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Zamjenice ministra, kolegice i kolege zastupnici. Pred nama su četiri set pravničkih zakona. O ovim smo zakonima već govorili u Hrvatskom saboru, ovo je samo finiš za onaj posao i rasprave koje smo do sada odradili i koje trebamo odraditi. Ono što je važno naglasiti kod Ovršnog zakona, kod ovog konačnog prijedloga i završne rasprave, ovaj je zakon jedan od onih nepopularnih zakona u Hrvatskoj i sigurno neće nikome donijeti dobro, neće biti kao onaj zakon koji smo prošli tjedan raspravljali oko otvaranja novih trgovačkih društava za 10 kn, oko novih poduzetničkih pothvata, oko nečega što će pokrenuti gospodarsko okruženje, novi investicijski zamah u Hrvatskoj i nova radna mjesta. Da se sve to reflektira i na ove zakone i slučajeve je to valjda svima jasno ako nije stvoren čvrsti gospodarski okvir, ako nema posla i zapošljavanja, ako nema redovite isplate plaća, ako poslodavac ne ispunjava sve obveze prema radniku neće pomoći ni potvrda poslodavca da plaća nije isplaćena jer postoje drugi instrumenti da se ta obveza izbjegne. Na žalost ono što moramo utvrditi a možemo se svi pogledati u oči da gospodarska situacija u Hrvatskoj još uvijek nije dobra i da onaj program Vlade koji je najavljen u predizbornoj kampanji da bi bio zaista program neke nove promjene u Hrvatskoj. Treba ispunjavati sve segmente i okvire društva, a ono najvažnije gospodarski zamah, nova radna mjesta onda ne bismo govorili o ovakvim problemima da ljudi ne mogu platiti RTV pristojbu od 80 kuna, da hrvatski narodi, radnici ne dobivaju svoje plaće, da su umirovljenici u ovakvom položaju kao što je klub HSU-a govorio oko visina mirovine i ovrha koje sjede umirovljenicima na mirovine. To je žalosno i jadno i Hrvatska se nalazi u jednoj situaciji na žalost korak pred ulazak u Europsku uniju, ali ipak gospodarski slaba i gospodarski na koljenima i pitanje je kako će taj naš ulazak u Europsku uniju sljedeće godine biti po pitanjima općeg zadovoljstva hrvatskih građana, hrvatskog naroda i ljudi koji na žalost i danas kada govorimo o ovom setu zakona nemaju od čega živjeti. Ono što smo do sada napravili, a ovaj prijedlog zakona kao što smo u onim prošlim raspravama rekli ukidamo javno ovršiteljske službe i javne ovršitelje. Smatramo da smo tu nepotrebno prije svega učinili sami sebi medvjeđu uslugu, a to je da smo u ovom Visokom domu mnogi od nas i tada u 6. sazivu Hrvatskog sabora ispunjavali obveze oko završetka pregovora za ulazak Hrvatske u Europsku uniju poglavlje 23. kada smo uvodili javne ovršitelje. Tada smo govorili da će javni ovršitelji rasteretiti hrvatske sudove, da će se na općinskim trgovačkim sudovima broj predmeta u ovrhama smanjiti, da su sudovi preopterećeni, da taj sustav opterećuje hrvatsko sudstvo i da hrvatsko sudstvo nije ekonomično i ažurno u obavljanju i ovlasti sudaca. Doveli smo u neugodnu poziciju prije svega ljude koji su na temelju odluke Hrvatskog sabora sa 108 glasova za kada smo donijeli zakon koji su se našli na nekim nekim životnim i premosnicama i okruženjima da su napuštali radna mjesta, da su polagali stručne ispite, da su sve svoje znanje i sposobnosti uložili u ovu kako kažemo nepopularnu dužnost a to je javno ovršiteljska služba. Ne bi smo se složili da, mi to i nismo tada u istom i okviru i raspravljali. Ali smo to zajedno donijeli na ovaj način. Ako smatram da to danas nije potrebno to nije potrebno, ali nam ta jedna jedna odluka koja nije bila dobra ni tada nije trebala. Tada ne bismo dovodili u situaciju i sramotili se pred Europskom komisijom i objašnjavali razloge zašto smo onda bili za, a sada smo protiv. Ono što je u ovom Ovršnom prijedlogu zakona dobro to je da će se ovaj postupak izravne naplate putem Financijske agencije FINA-e da će se izbjeći nepotrebno odugovlačenje sudskoga postupka u onom daljnjem sudbenom postupku kada se sudski nalog, odnosno rješenje koje je donijeto mora prisilno naplatiti što povećava troškove u postupku. Dakle, ta izvan sudska provedba ovrhe preko Financijske agencije sigurno će ubrzati postupak i ostvariti bit samog Zakona o ovrsi. A ono što pomalo začuđuje to je izvješća i informacije koje nam dolaze iz FINA-e. FINA prošle godine na ovom zaduženju poslova ovrha koje je dobila od strane Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva pravosuđa i promjenama zakona nije ostvarila dobit nego je ostvarila gubitak. I prema i intervjuu nove ravnateljice FINA-e, FINA još uvijek ostvaruje gubitak po ovim postupcima, a ostvarivat će ga i do kraja ove godine kada se ovaj zakon usvoji negdje 15. listopada. Znači do kraja godine možda će FINA biti na nekoj pozitivnoj nuli. Je li bilo potrebno ako je to zaista ubrzalo postupak to je za pozdraviti, a je li bilo potrebno toliko opteretiti FINA-u uz druge državne sustavne institucije koje imamo da bi FINA na temelju ovih ovlasti koje je dobila ostvarivala gubitak, a i podaci koji iz izvješća FINA-e dolaze da je oko 64% slučajeva ovrha neriješeno što je u brojkama negdje oko 750000 neriješenih ovršnih predmeta. Sigurno je da će i dakle ove nove ovlasti i po ovome prijedlogu zakona konačnome opteretiti FINA-u i sigurno je da će biti troškova za FINA-u bez obzira na iskustvo i tradiciju FINA-e troškovi poslovanja FINA-e će se povećavati. Tada će doći do novih zapošljavanja u FINA-u. To sad ne znamo, no vjerojatno će se nešto morati učiniti da bi se, dakle ako je nešto povjereno Financijskoj agenciji da bi to ostvarivalo dobit. Do sada to po ovim, dakle informacijama koje dobivamo nije tako. Što se tiče i drugih državnih sustava tu treba razmišljati da li se još neka od državnih tvrtki može uključiti u ovo efikasno provođenje Ovršnoga zakona. ovršnih naloga putem Hrvatske pošte. Tu treba naglasiti jednu važnu činjenicu. Nije tu stvar u problematici dostave i rada Hrvatske pošte nego je stvar u tome je li osoba koja je zatečena kod kuće primila ovršni nalog ili nije. Pošta je sigurno obavila svoj posao. To je dostava obavijesti. I ja sam sam radio u sustavu pošte, znam koliko je problema bilo kada su se trebali dostavljati i ovi ovršni nalozi i sudbeni nalozi i slično. Hrvatska pošta je sustav sa 11000 zaposlenih. Hoćemo li mi dovesti .../Govornik ovih poslova Hrvatskoj pošti uvođenjem elektroničke dostave rješenja, posao Hrvatskoj pošti koji je isto tako državni sustav koja zapošljava ljude, daje plaće radnicima. možda to mnogi ne znaju da više od 4000 poštara dnevno izlazi na teren u Hrvatskoj i obavlja svoj posao. Hoćemo li sa nekim rješenjima obilaziti taj sustav to zaista ne znamo. Što se tiče skraćivanja postupka, rasterećenja sudova to svakako bi ovaj Ovršni zakon trebao kada stupi na snagu. učiniti. Što se tiče socijalno osjetljivih kategorija žalosno je što smo čuli da ima 250000 blokiranih računa hrvatskih građana. Žalosno je da više od 1200 kuća je na prodaju u Hrvatskoj, a na žalost ovaj Ovršni zakon ne može spriječiti nego Ovršni zakon mora biti u postupku da sve ono što je prisilno bilo dužno platiti da se naplati. Ono što mi moramo učiniti, a to ću ponovo naglasiti to je stvoriti ako je Vlada programe najavljivala da će se učiniti novi gospodarski zamah u Hrvatskoj onda treba zatvoriti sva pitanja, pitanje gospodarstva pa će biti i manji broj ovrha. Što se tiče kluba HDSSB-a, ovaj Ovršni zakon mi ćemo biti suzdržani jer smatramo da ovo što je teoretski napisano u zakonu koji je pred nama treba biti ostvarivo u praksi. Ali vidjevši da FINA nije baš ostvarila financijske dobiti i da su mnogi postupci i građani u gorim problemima po pitanju ovrha smatramo da treba dobro promotriti ovaj zakon koji je pred nama. Hvala lijepa. Hvala vama. U ime kluba HDSSB-a govorit će uvaženi zastupnik Zoran Vinković. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Da ne ponavljam kao što je moj kolega Salapić rekao počet ću ovo svoje kraće izlaganje sa jednom povijesnom činjenicom. Starogrčki filozof Herakli prelazeći Rijeku ustanovio je da ne može stati nogom na istom mjestu u istu vodu i rekao je da sve teče, sve se mijenja, samo mijena jest. Kod nas su mnogi, a kod nas mijena jest da svaka vlast bilo koji zakon koji donosi proglašava revolucionarnim, proglašava ga i revolucijom i evolucijom, gospodine predsjedniče Sabora, ali činjenica je da je samo nekoliko zakona koji su doneseni u ovom Saboru doista bili revolucionarni i nekoliko odluka. Tu prije svega mislim na raskidanje onih ustavno-pravnih veza ili sveza sa bivšom socijalističkom, federativnom ili kako se već zvala Jugoslavijom, odnosno velikom Srbijom. ovo svoje izlaganje počet ću i sa jednom anegdotom. Mnogi danas gledaju određene sapunice, posebno ove turske, a ta anegdota a ta anegdota dovoljno govori o stanju u Hrvatskoj, o stanju na kojem se uvelike odnosi i ovaj set zakona o ovrhama. A eto tako za one koji prate Sulejmana Veličanstvenog, Sulejman gleda na kartu i kaže: "E sada je na redu Hrvatska. Da vidimo što piše o toj Hrvatskoj." Kaže, 350 tisuća nezaposlenih, gotovo milijun umirovljenika koji jedva preživljavaju, unutarnji i vanjski dug preko 100 milijarda eura. Brazil i Argentina su išli u stečaj kada su imali negdje oko 90 milijardi dolara duga. Kaže Sulejman: "Ibrahime zaustavljaj vojsku jer ovo tko osvoji taj je u velikim problemima.", da u ovom časnom Domu ne spomenem ono što je pisalo na toj poruci. I doista to stvarno opisuje stanje u RH i ono što je vezano upravo za ovaj Ovršni zakon, a vezano je i za stanje u kojem se nalazi naše gospodarstvo, ne samo građani, da ovdje postoji jedan ogroman dug, dakle same države, nadležnih ministarstava prema izvođačima određenih kapitalnih investicija, dug prema onima koji su vezani i odlukama i zakonima Sabora za provođenje određenih službi, dakle zakonskih službi koji su vezani. Pa se tako postavlja i pitanje upravo tog, ja bih rekao i dužničkog ropstva, prema samoj državi koja ne plaća razno raznim izvođačima koji na taj način se sami dovode dovode pod ovaj Ovršni zakon za koji vjerujte ih nitko neće pitati zbog čega je nastalo njihovo zaduženje prema dobavljačima, prema kooperantima. bio je onaj poznati slučaj jedne tvrtke iz Slavonije koja se bavi proizvodnjom parketa gdje upravo nadležno ministarstvo nije platilo glavnom izvođaču, a glavni izvođač nije platio tom svom kooperantu koji je pravio izuzetno kvalitetni parket parket za sportsku dvoranu. Država je odmah bila ta koja je naplatila svoje dugovanje sjedajući na račun upravo ovog podizvođača. Iako je i sama bila dužna. To je svakako i pitanje ovih ogromnih poreznih dugovanja među kojima su i mnoga javna poduzeća koja su u vlasništvu i u većinskom vlasništvu RH ili jedan veliki dio tog udjela u dionicama u vlasništvu prodan da bi se popunile i zakrpile proračunske rupe tijekom svih ovih 20 godina. No što se dešava sa tim velikim tvrtkama, da li i prema njima će se odnositi ovaj zakon? Neće i to građanima treba odavde sa ove govornice iz ovog Sabora jasno poručiti. Ovaj zakon se ne piše za velika javna poduzeća koja su u dubiozama, ne piše se za njihove uprave, na njih se neće odnositi Ovršni zakon, na njih će se odnositi ono što ćemo vrlo brzo ponovno imati ovdje u Saboru ili na Vladi RH da ćemo odobriti npr. novo zaduženje HEP-u bez obzira što je povećana cijena električne energije, bez obzira što je taj HEP neefikasan, bez obzira što se traži povećanje od 37% za grijanje. Ne treba zanemariti ono ljetošnje povećanje plina koji je također otišao 32% i čije će posljedice tog poskupljenja upravo osjetiti sada građani jer preko ljeta nitko na ovim temperaturama, a posebno mi u Slavoniji gdje smo imali elementarnu nepogodu, u svakom slučaju nije palio grijanje da bi zagrijao na +40 Tu je također i stalno povećanje goriva, stalni pad životnog standarda, stalno povećanje cijena i građani bez obzira koliko ih netko uvjeravao da će živjeti bolje u ovoj Hrvatskoj sve lošije i lošije žive, a ona potrošačka košarica ima sve veću i veću vrijednost košarica za preživljavanje, ne za život normalan i dostojan čovjeka kako je uostalom i zapisano u hrvatskom Ustavu da svatko ima pravo na život dostojan čovjeka, ali isto tako i pravo na rad, prisiljeni su razno razne načine preživljavanja koji na kraju krajeva upravo dovode i do posljedica ovoga zakona. I netko je rekao ovdje se ne radi o krevetu i televiziji, ovdje se radi o objektima u kojima stanuju, ovdje se radi o svemu onome što je vezano za njih i za njihove obitelji. Tu je pitanje, prije svega dakle samih građana koji će ostati i bez svojih nekretnina, pokretnina jer u svakom slučaju nemaju nemaju niti dovoljno velike plaće, ne mislim na saborske plaće, ne mislim na ministarske plaće, mislim na one plaće prosječnog hrvatskog radnika, hrvatskog seljaka, hrvatskog građanina, govorim općenito da ne mislite da tu ne mislim i na osobe, a ne smijem jer nisam siguran da bi možda bio u diskriminaciji ako bi rekao da je to nježniji spol, nego dakle govorim općenito o građanima bez obzira na nacionalnost, vjeroispovijest, spol, dob, sve lošije i lošije žive, ali građani su ti koji se zadužuju da bi preživjeli iz mjeseca u mjesec, da bi svojoj djeci omogućili školovanje da bi kupili knjige za školu, da bi kupili odjeću, obuću na kraju krajeve da bi se i prehranili. A imajući u vidu kakvo nam je stanje gospodarstva i mjere koje se donose tada je doista vidljivo da umjesto da idemo prema standardu visokorazvijenih europskih zemalja u ovom trenutku se nalazimo negdje daleko, daleko ne na Bliskom nego na Dalekom Istoku. Iz svega ovog navedenog opravdan je strah. A tu ću spomenuti još jedan primjer ne isplate plaća radnicima. Ovih dana imate u novinama da su određeni poduzetnici ne samo u HDZ nego i u SDP nosili i i financirali kampanju a istovremeno nisu isplaćivali po 6 do 9 mjeseci plaće radnicima. U HDZ-u je to bilo malo netransparentnije pa nisu ni dobivali potvrdu jel to je išlo preko žiroračuna ali je stvar u svemu identična. Dakle što je tada bilo sa važećim zakonom da netko tko nije isplatio plaću radnicima po 6 ili 9 mjeseci može financirati političku kampanju političke strane? I opravdan je strah da će ovaj zakon biti efikasan na običnim ljudima, na malim građanima a neće biti efikasan na velikim igračima i da ovo nije niti revolucija niti evolucija nego je ovo prije svega da su se tresla brda a neće se roditi ni miš nego će se u Hrvatskoj živjeti na način kao što se to i do sada živjelo sa stalnim padom standarda sa stalnim padom industrijske aktivnosti sa stalnim padom proizvodnje, sa povećanjem uvoza a smanjenjem izvoza. Na kraju krajeva ne bih želio da se ovdje u Hrvatskoj dešava ono što se u ovom trenutku dešava u zemlji kao što je Grčka, kao što su one zemlje koje iz istog razloga, ne iz religijskih ili vjerskih razloga imaju u ovom trenutku revolucije. Samo je pitanje tko će od nas ovdje koji sjedimo ili tamo u onoj zgradi preko puta imati snage ali isto tako imati i obraza i izići pred te građane. Završit ću sa Sulejmanom. On je uveo harač od 10% a ja postavljam pitanje vladajućima što je onda PDV od 25%? zamjenice ministra, kolegice i kolege. Dakle klub HNS-a podržava donošenje sva ova 4 zakona. Mi stalno govorimo o tržišnoj ekonomiji, a dobrim dijelom se ne ponašamo tako u životu. Stalno govorimo o zaštiti vjerovnika a u biti kada se predlaže jedan zakon koji istinski unapređuje postojeće zakone onda odjednom počinjemo naravno uobičajeno populistički plakati. Svjesni smo da je i država do sada ponašala se rastrošno, zaduživala ali i osiguravala isto tako populistički da građani se zadužuju da ulaze u obaveze koje nisu realne i država je tu definitivno bila kriva svojim načinom rada i svojim populističkim izjavama i osiguravanjem tzv. potrošnje koja nije bila realna i racionalna. Ovaj set zakona u biti realno svodi našu državu zaista u okvire ponašanja i građana ali ovdje nije bilo govora puno o poduzetnicima i fizičkim osobama koje obavljaju djelatnosti određene djelatnosti na koje se ovo isto tako odnosi. Mi vjerovnike moramo štitit kao što moramo voditi računa o dužnicima, posebno o građanima koji imaju pravo na zaštitu da im se ne sjeda ovrhom na onaj dio sredstava koji je zaštićen. Ovaj zakon to u biti osigurava. Elektronska razmjena podataka kako bi se na najmanju moguću mjeru svela mogućnost ovrhe, primanja i naknada izuzetih od ovrhe. Isto tako sudska je nadležnost ovim postupcima jamčit odgovarajuću kontrolu socijalno osjetljivih ovrha i primjernu zaštitu dostojanstva dužnika te pravnu sigurnost i transparentnost tih postupaka. To jasno piše. Sva povjerenja o iskustvu prijašnjih vlada naravno dio su onih izjava onih koji i dalje nemaju povjerenja u ovu državu ali zato i nisu na vlasti jel građani su ovoj koaliciji dali povjerenje da ispravno vodi i da provodi svoje zakone i da vodi onome što se zove boljitak ali i pravna sigurnost. Moramo u ime kluba HNS-a ponoviti, često se izgube one osnovne sadržajne činjenice ovog paketa zakona. Sustav izvansudske ovrhe radi naplate novčane tražbine primjeni odredbi Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima putem financijske agencije u prethodnoj je godini od kada se primjenjuje pokazao iznimnu učinkovitost i mogućnost da se naznačenim izmjenama ostvare zadani ciljevi rasterećenja sudova, pojednostavljenja, ekonomiziranja, ubrzanja i učinkovitosti ovršnog postupka na novčanim tražbinama kao pretežitim u strukturi tražbina. Dakle već se pokazalo i dokazalo da je ovo puno efikasniji i učinkovitiji sustav i način preko financijske agencije. Isto tako uvođenjem izvansudske ovrhe i za ovršne isprave te ovršne odluke i nagodbe domaćeg suda ili upravnog tijela koje glasi na ispunjenje određene novčane obaveze i koji imaju potvrdu o ovršnosti te za potvrdu poslodavaca o neisplati dospjelog iznosa plaće, naknade plaće ili otpremnine kroz potvrdu, rješenje, odluku suda ili nagodbu pred sudom s potvrdom ovršnosti ostvaruju se posljedično rasterećenje sudova s brojčano najzastupljenijim predmetima ovrhe nad novčanim tražbinama. Jasno kako smo razgovarali i o zaštiti potrošača i o ovome segmentu direktno se zaštićuju građani odnosno radnici i zaposlenici. Kad govorimo o javnoovršiteljskoj službi, ono o čemu sam govorio i koji je stav ministarstva i analiza po pitanju funkcioniranja FINA-e i potvrde djelotvornosti rada do sada, onda je sasvim jasno da je ova vlast napravila dobru i točnu analizu za funkcioniranje sustava, vrlo osjetljivog sustava ovrhe i da je jasno izrekla, napisala i nama dostavila, a moram to ponovit da sustav ovrhe ne zahtijeva promjene koje bi opravdale uvođenje nove službe, poglavito odnoseći se na troškove postupka pred javnim ovršiteljem, tako i na njegovo trajanje i efikasnost. I posebno u ime kluba HNS-a želim naglasit šta je jasno izrečeno i u ime Vlade da se smatra neprihvatljivim povjerenje ovrhe na preostalim predmetima privatnoj ovršiteljskoj službi koja iz tih predmeta financira se jer je za ovrhu na tim predmetima potreban viši stupanj zaštite dužnika, stoga što se po naravi stvari ovdje ne primjenjuju instrumenti zaštite ograničenja ovrhe ili izuzimanja od ovrhe, kao kod ovrhe na novčanim sredstvima, već je neophodno da takvu ovrhu provodi sud. I na kraju, ono što je ključno i jasno, u provedbi i funkcioniranju pravne države potrebno je izbjeći neizvjesnost trajanja daljnjeg postupka kroz ovrhu jer svaka odgoda ostvarenja pravomoćne i ovršne sudske odluke predstavlja izvor pravne nesigurnosti za vjerovnika i dužnika, a i općenito. Klub HNS-a podržat će paket ovih zakona.

Gjurković, ovaj vaš prvi dio izlaganja je bio jedan promotivni kukuriku govor koji je prije svega optuživao ovu prijašnju Vladu koja je zaista i pokazala to što je dovela do ovoga u kakvoj je situaciji sada. Naime, točno je to da je HDZ i njihova koalicija zapravo u neku ruku da su opljačkali društvenu imovinu, ali opet kada gledamo poteze Kukuriku koalicije koja je 9-10 mjeseci na vlasti onda zapravo vidimo da je sada ne redu pljačka građana Republike Hrvatske, počevši od Hrvatske, počevši od PDV-a od 25% pa svega onoga što je govorio moj kolega Zoran Vinković. Zapravo radi se o zakonima ili o setu zakona koji su zapravo muka hrvatskih građana. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Srđan Gjurković. **Gjurković, Srđan (HNS)** Uvaženi kolega, ja sam rekao da je ovo nastavak unaprjeđenja Ovršnog zakona čime naravno prihvaćam, priznajem i to je realnost, da su se dosadašnji zakoni iz prethodne vlasti unaprjeđivali stanjem. Međutim, ovo je ključan zakon da bi se zaista moglo štititi vjerovnike, ali i štititi socijalno osjetljive. Kritiku bivše vlasti, s obzirom na nenaplatu potraživanja, ja ne znam koga to vrijeđa. Ako je 51 milijarda kuna dugovanja nešto što nekoga vrijeđa da mu se kaže, a nije se smjelo dogodit onda ja ne znam šta u biti vi smatrate realnom uvredom, a šta činjenicom. Druga replika, poštovana zastupnica Ana Lovrin. i da FINA to sada, ovako kada je regulirala prve tehničke nedostatke radi dobro. Ali nije u tome problem, problem je u tome što na računima nema novca. Dakle, od ukupno milijun 165 ukupni je broj ovrha na računima u 2011. Od toga je uspješno naplaćeno 414 000 ili 35,6% i onda nastaje problem jer te ovrhe koje se ne mogu provest računima jer na računima jednostavno novca nema, onda kreću na sudske ovrhe na pokretninama i nekretnine i tu se događa problem. Pročitali ste još jednu rečenicu iz obrazloženja. Jednako kao što u obrazloženju piše da je sve manje ovrha na pokretninama jer zbog krize opada vrijednost tih stvari, ja bih rekla obrnuto zbog krize nema novca na računima pa se poseže za drugim predmetima ovrhe, a pročitali ste i ovu rečenicu da se ocjenjuje neprihvatljivim povjeravanje ovrhe na preostalim predmetima privatnoj ovršiteljskoj službi koja se iz predmeta financira jer tu nema zaštite ovršenika pa je potreban neki viši stupanj. Apsolutno netočno i to netočno piše u obrazloženju, prije svega stoga što su izuzeti određeni predmeti od ovrhe u odnosu na pokretnine, prijedlogom ovog zakona jednako kao što su to bili izuzeti i prijedlogom zakona iz 2010. i jednako kao što su izuzeti postojećim, sadašnjim Ovršnim zakonom i po ničemu nije uveden nikakav veći stupanj zaštite dužnika sada kada će to obavljat po ovom zakonu sudski ovršitelji nego je to bilo u odnosu na javne ovršitelje. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku će odgovoriti poštovani zastupnik Srđan Gjurković. Ova Vlada i ova koalicija smatra da će se ovim rješenjem u biti biti puno socijalno osjetljivija prema onim dužnicima prema kojima se mora radit ovrha i zbog toga smatramo da je potrebno da se ukinu i u biti ukidamo javne ovršitelje. Drugo vezano za FINA-u, ovrhe i nenaplatu, a nakon toga ide naplata iz pokretnina, odnosno nekretnina. Pa to je bilo i u prošlom vašem zakonu, ne vidim u čemu je tu problem. Prije nego što pređemo na pojedinačnu raspravu imamo jednu malu intervenciju. Riječ je u ime kluba HDZ-a zatražio uvaženi Željko Reiner, potpredsjednik Doma. Izvolite. Klub HDZ-a traži stanku od 20 minuta. Naime, u ovom Visokom domu je prigodom nedavne replike izrečena jedna tvrdnja da je cijela stranka, da je HDZ zapravo opljačkao Hrvatsku što je itekako jedna ozbiljna tvrdnja. To je po običaju bačeno kao jedna bombica, nakon toga naravno, nema čak niti zastupnika ovdje koji je to rekao. Prema tome, mi želimo stanku da bismo se mogli o tome očitovati.

O istoj temi. Dobro, znači imamo zahtjev dva kluba za stanku. Branko. Ne, ne, Branko je odustao. Je'l tako? Dobro. Znači 15 minuta stanke.